Продължаваме работа. Има процедурно предложение да продължим с текстовете и да обединим повече точки за гласуване. Приема се предложението. Заповядайте, По § 43 по вносител има предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 46 и

Специална регистрация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии Чл. 157а. (1) Право да се регистрира за прилагането на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, има данъчно задължено лице, включително което управлява електронен интерфейс, когато са налице едновременно следните условия: условия: 1. внася стоки от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на акцизни стоки, за данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, включително в страната; 2. данъчно задълженото лице: а) е установено по седалище и адрес на управление на територията на страната, или б) не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, но има установеност по постоянен обект на територията на страната, или в) не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, но има установеност по постоянен обект както на територията на страната, така и на територията на друга държава членка, и не е регистрирано за прилагането на този режим в друга държава членка, или г) не не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз и не е регистрирано за прилагането на този режим в друга държава членка, ако е установено в трета страна, с която Европейският съюз е сключил споразумение за взаимопомощ,

ал. 18. (2) Право да се регистрира да изпълнява задълженията по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, има регистрирано на основание чл. 96, ал. 1 или чл. 100, ал. 1 лице, за което са налице едновременно следните условия: 1. действа като представител от името и за сметка на данъчно задълженото лице по ал. 1, включително което управлява електронен интерфейс, при изпълнение на задълженията, определени в режима; 2. лицето: а) е установено по седалище и адрес на управление на територията на страната, или б) не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, но има установеност по постоянен обект на територията на страната, или в) не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, но има установеност по постоянен обект както на територията на страната, така и на територията на друга държава членка, и не е регистрирано за прилагането на този режим в друга държава членка; 3. не е в сила ограничение за регистрация по ал. 20. (3) Представителят по ал. 2 регистрира всяко данъчно задължено лице, включително което управлява електронен интерфейс, което не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, но е установено в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ в областта по ДДС, не е регистрирано за прилагането на този режим в друга държава членка, внася стоки по ал. 1, т. 1 и не е в сила ограничение за регистрация по ал. 18. Всяко данъчно задължено лице по ал. 1, т. 2, което избере да има представител по ал. 2 за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се регистрира от този представител, ако лицето отговаря на условията по ал. 1. (4) В случаите на ал. 1, 2 и 3 лицето подава до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация по образец, определен с правилника за прилагане на закона. Заявлението се подава по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (5) В случаите по ал. 1 със заявлението по ал. 4 лицето предоставя най-малко следната информация: 1. име, пощенски адрес, електронни адреси, в това число интернет страници на лицето; 2. идентификационен номер за целите на ДДС или за регистрация за данъчни цели; 3. банкова сметка на лицето в евро или лева в българска банка или клон на чуждестранна банка в Република България; 4. идентификационни номера, ако има такива, от предходни и текущи регистрации на лицето за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии. (6) В случаите по ал. 2 със заявлението по ал. 4 представителят предоставя най-малко следната информация:

име, пощенски адрес, електронен адрес и уебсайтове за данъчно задълженото лице, което представлява; 2. идентификационен номер за целите на ДДС или за данъчна регистрация на данъчно задълженото лице, което представлява; 3. банкова сметка на данъчно задълженото лице, което представлява, в евро или лева българска банка или клон на чуждестранна банка в Република България; 4. индивидуален идентификационен номер по този режим на представителя по ал. 2. (8) Регистрираните лица прилагат този специален режим за всички извършвани от тях дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии. (9) В срок 7 дни от постъпване на заявлението по ал. 4 органът по приходите извършва проверка за наличие на основание за регистрация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии. В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва регистрацията или мотивирано отказва да извърши регистрация. Актът се връчва по електронен път на данъчно задълженото лице, което действа без представител, или на представителя. (10) За дата на регистрация по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се смята датата на връчването на акта по ал. 9, с който се определя: 1. индивидуален идентификационен номер по ДДС на данъчно задълженото лице за прилагането на този режим; 2. индивидуален идентификационен номер на представителя за изпълнение на задълженията по този режим; режим; 3. индивидуален идентификационен номер по ДДС за всяко лице, което се представлява от представител за прилагането на този режим. (11) Идентификационният номер за целите на регистрацията за прилагане режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се състои от 12 буквено-цифрови знака и се използва единствено за целите на режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии. (12) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, което не се представлява от представител и което премести мястото си на установяване по седалище и адрес на управление на територията на страната, след прекратяване на специалната регистрация в другата държава членка, ако отговаря на условията на ал. 1, може да се регистрира на основание на този член. (13) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, когато не е установено по седалище и адрес на управление, но има установеност по постоянен обект на територията на Европейския съюз, което не се представлява от представител, и в случай че премести постоянния си обект на територията на страната, след прекратяване на специалната регистрация в другата държава членка, ако отговаря на условията на ал. 1, може да се регистрира на основание на този член. член. (14) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, което не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския както на територията на страната, така и на територията на друга държава членка, което не се представлява от представител, след прекратяване на специалната регистрация в другата държава членка, и ако отговаря на условията на ал. 1, може да се регистрира на основание на този член след изтичането на две календарни години, следващи годината, през която е регистрирано за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, в другата държава членка. (15) В случаите по ал. 12 – 14 лицето може да се регистрира, като подаде по електронен път заявление за регистрация по ал. 4, не по-късно от 10-о число на месеца, следващ посочената от лицето в заявлението дата на промяната, и в същия срок уведоми за промяната другата държава членка. В тези случаи за дата на регистрация по този член се смята датата на промяната. (16) При промяна на данните по ал. 5, 6 и 7 в подадено заявление по ал. 4, лицето подава по електронен път заявление за актуализация не по-късно от 10-о число на месеца, следващ месеца на настъпването на промяната. (17) Алинеи 12 – 14 се прилагат и по отношение на представител, който действа от името и за сметка на данъчно задължено лице, извършващо дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, ако отговаря на условията на ал. 2. тези случаи се прилагат ал. 15 – 16. (18) Ограничение за регистрация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, поради системно неспазване на задължението от лицето е в сила до изтичане на 24 месеца след данъчния период, който е прекратена регистрацията, когато на данъчно задължено лице е прекратена регистрацията, в която и да е държава членка по идентификация на прилагането на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, или до изтичане на осем последователни данъчни периода, считано от данъчния период, следващ периода на прекратяване на режим извън Съюза, или на режим в Съюза. в Съюза. (19) Алинея 18 не се прилага в случаите, когато прекратяването на регистрацията за прилагането на режима е поради системно неспазване на задълженията от страна на представителя. (20) Ограничение за регистрация на представител, който действа от името и за сметка на данъчно задължено лице, поради системно неспазване на задълженията на представителя, свързани с прилагането на режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, е в сила до изтичането на 24 месеца след месеца, в който е прекратена регистрацията по режима. (21) Данъчно задължено лице, на което е прекратена регистрацията за прилагането на режима по чл. 157б, ал. 5, т. и ал. 7, т. 1 на основание, че лицето не е извършвало доставки в продължение на 24 последователни данъчни периода, независимо дали действа с представител или без представител, може да се регистрира за прилагане на режима, когато започне отново да извършва такива доставки. Прекратяване на специалната регистрация за прилагането на режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии Чл. 157б. (1) Регистрацията за прилагането на режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, изключение на акцизни стоки, се прекратява по инициатива на данъчно задължено лице, което действа без представител, когато: 1. вече не извършва дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии; 2. престане престане да отговаря на условията по чл. 157а, ал. 1; 3. лицето избере вече да не прилага режима, независимо от това дали продължава да извършва дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии. (2) Регистрацията на представител за прилагането на задълженията по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се прекратява по инициатива на представителя, когато: 1. не е действал като представител от името и за сметка на данъчно задължено лице, което използва този режим, през 6 последователни месеца; 2. престане да отговаря на условията по чл. 157а, ал. 2. (3) ал. 2. (3) Регистрацията на данъчно задължено лице за прилагането на режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, което действа чрез представител, се прекратява от представителя, когато данъчно задълженото лице: 1. вече не извършва дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии; 2. престане да отговаря на условията по чл. 157а, ал. 1, или ал. 3, изречение първо; 3. избере вече да не прилага режима, независимо от това дали продължава да извършва дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии. (4) За прекратяване на регистрацията по ал. 1 – 3 лицето подава до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за дерегистрация по образец, определен с правилника за прилагане на закона. Заявлението се подава по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (5) Регистрацията за прилагането на режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация, когато се установи, че данъчно задълженото лице, което не действа чрез представител: 1. не е извършвало дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, и не е подало заявление за дерегистрация за прилагането на режима, или 2. не отговаря на условията по чл. 157а, ал. 1, или 3. системно не спазва разпоредбите на режима. (6) Регистрацията на представител за прилагането на задълженията по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация, когато се установи, че представителят: 1. през 6 последователни месеца не е действал като представител от името и за сметка на данъчно задължено лице, което използва този режим, и не е подал заявление за дерегистрация за прилагането на режима, или 2. не отговаря на условията по чл. 157а, ал. 2, или 3. системно не спазва разпоредбите на режима. прилагането на режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация, когато се установи, че данъчно задължено лице, което действа чрез представител: 1. не е извършвало дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, и не е подало заявление за дерегистрация за прилагането на режима, или 2.

Когато данъчно задълженото лице, включително когато действа чрез представител, избере да не прилага режима, лицето, съответно представителят, който действа от негово име и за негова сметка, подава заявление за дерегистрация най-късно до 15 дни преди края на месеца, предхождащ месеца, от който възнамерява да не прилага режима. В този случай датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима е първият ден на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението за дерегистрация, след което данъчно задълженото лице няма право да прилага режима. (9) Регистрирано на основание чл. 157а, ал. 1 и 2 лице, което премести мястото си на установяване по седалище и адрес на управление на територията на друга държава членка, е длъжно да прекрати регистрацията си по този член, като може да избере да се регистрира за прилагане на този режим в другата държава членка. (10) Когато регистрирано на основание чл. 157а, ал. 1 и 2 лице, което не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, премести постоянния си обект на територията на друга държава членка или се установи по седалище и адрес на управление или по постоянен обект на територията на друга държава членка, може да избере да се регистрира за прилагане на този режим в другата държава членка като е длъжно да прекрати регистрацията си по този член. (11) Регистрирано на основание чл. 157а, ал. 1 и 2 лице, което не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, но има установеност по постоянен обект както на територията на страната, така и на територията на друга държава членка, след изтичането на две календарни години считано от началото на годината, следваща годината на регистрацията, може да избере да се регистрира за прилагане на този режим в другата държава членка, като е длъжно да прекрати регистрацията си по този член. (12) В случаите по ал. 9 – 11 лицето подава заявление за дерегистрация по ал. 4 не по-късно от 10-о число на месеца, следващ посочената от лицето лицето в заявлението дата на промяната, и в същия срок уведомява за промяната другата държава членка. (13) В срок 7 дни от постъпване на заявлението за дерегистрация по ал. 4 органът по приходите извършва проверка за наличие на основание за прекратяване на регистрацията за прилагане на режима. срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва прекратяването на регистрацията. Връчването на акта на лицето, на което се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва по електронен път. път. (14) Датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима е първият ден на месеца, следващ месеца на изпращането на акта за дерегистрация по електронен път. В случаите по ал. 9 – 11 за дата на прекратяване на регистрацията се смята датата на промяната. (15) С изключение на случаите на системно неспазване на задълженията на режима по ал. 16 от данъчно задълженото лице, при прекратяване на регистрацията му индивидуалният идентификационен номер за целите на ДДС, определен за използването на режима при внос, остава валиден за периода, необходим за вноса на стоки, които са били доставени преди датата на прекратяване на регистрация, което обаче не може да надвишава 2 месеца считано от тази дата. (16) Системно неспазване на задълженията на режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, от данъчно задължено лице или представител е налице, когато: 1. на основание чл. 159а, ал. 12 на регистрираното за прилагане на режима лице са изпращани от Националната агенция за приходите напомнителни съобщения за последните три предходни данъчни периода и справка-декларацията справка-декларацията по чл. 159а, ал. 2 за всеки данъчен период не е била предоставена в рамките на 10 дни след изпращането на напомнително съобщение; 2. на основание чл. 159а, ал. 12 на регистрираното за прилагане на режима лице са изпращани от Националната агенция за приходите напомнителни съобщения за последните три предходни данъчни периода и пълната сума на декларирания данък за всеки отделен данъчен период не е платена от лицето в рамките на 10 дни след изпращане на напомнително съобщение, освен когато оставащата неплатена сума е по-малка от 100 евро за всеки данъчен период; 3. след поискване от орган по приходите или от компетентен данъчен орган на държава членка по потребление и един месец след изпратено последващо напомнително съобщение от Националната агенция за приходите лицето не е предоставило регистрите по чл. 159г, ал. 1.“ (17) В случаите по ал. 5, т. 1 и 2 и ал. 7, т. 1 и 2 връчването на акта на лицето, на което се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва по електронен път. тези случаи датата, на която се прекратява регистрацията на лицето за прилагане на режима, е първият ден на месеца, следващ месеца на изпращане на акта за дерегистрация по електронен път. (18) В случаите по ал. 5, т. 3 и ал. 7, т. 3 връчването на акта на данъчно задължено лице, на което се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва по електронен път. Регистрацията се прекратява от деня, следващ датата на изпращане на акта за дерегистрация по електронен път. (19) В случаите по ал. 2 и ал. 6, т. 1 и 2 връчването на акта на представителя, на когото се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва по електронен път и се изпраща и на данъчно задължените лица, които същият представлява. В тези случаи се прекратява и регистрацията на данъчно данъчно задължените лица, които са представлявани от представителя. Регистрацията се прекратява от първият ден на месеца, следващ месеца на изпращане на акта за дерегистрация. (20) В случаите по ал. 6, т. 3 датата, на която се прекратява регистрацията на представителя за прилагане на режима, е датата след датата на изпращане на акта за дерегистрация по електронен път на представителя и на данъчно задължените лица, които същият представлява. В тези случаи се прекратява и регистрацията на данъчно задължените лица, които са представлявани от представителя.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 44.

вносител са приети и приемат номерациято от 40 до 44. Продължете с § 42 по вносител.

„§ 46. Член 159 се изменя така: „Данъчен период, справка-декларация и внасяне на данъка при прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза „Чл. 159. (1) Данъчният период за регистрираните по чл. 154 и 156 лица

случаите по чл. 154, ал. 9 и чл. 156, ал. 9 – 13 първият данъчен период обхваща времето от датата на промяната до последния ден включително на календарното тримесечие, през което е настъпила промяната. Съответно по чл. 155, ал. 10 и по чл. 157, ал. 10-14, последният данъчен период обхваща времето от първия ден на календарното тримесечие, през което е настъпила промяната, до датата на промяната включително. (4) Регистрирано на основание чл. 154 или 156 лице подава справка-декларация за прилагане на специален режим по образец, определен в Правилника за прилагане на Закона, за всеки данъчен период в срок до края на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася декларацията, независимо дали през периода е извършвало доставки. Когато последният ден на месеца е неприсъствен ден, чл. 22, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага. (5) Справка-декларацията по ал. 4 се подава до компетентната териториална дирекция по раздел II или по раздел III от тази глава по електронен път. Регистрираните на основание чл. 154 и 156 лица подават справка-декларацията по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез въвеждане на данните или чрез подаване на предварително генериран файл. Формата, структурата и валидационната схема на файла се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. (6) Компетентната териториална дирекция по раздел II или по Раздел III от тази глава предоставя на лицето по електронен път уникален входящ номер на всяка подадена справка-декларация по ал. 4. 4. (7) В справка-декларацията по ал. 4 като информация се посочва идентификационният номер на лицето за целите на прилагане на съответния режим и отделно за всяка държава членка по потребление се посочват приложимите данъчни ставки, общият размер на данъчните основи на извършените доставки, за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответните ставки е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответните ставки, общият размер на дължимия данък поотделно за всяка държава членка по потребление и общият размер на дължимия данък върху добавената стойност за съответния данъчен период, за: за: 1. доставки на услуги; 2. вътреобщностни дистанционни продажби на стоки; 3. вътрешни дистанционни продажби на стоки по чл. 14а, ал. 5, т. 3. (8) Когато стоките се изпращат или транспортират от територията на други държави членки, справка-декларацията освен информацията по ал. 7 за тези доставки включва и идентификационен номер за целите на ДДС или национален данъчен номер, издаден на лицето от държавата членка, от която стоките се изпращат или транспортират. (9) Регистрирано на основание чл. 156 лице, което има един или повече постоянни обекти на територията на други държави членки, посочва също идентификационните номера за целите на ДДС или национални данъчни номера, издадени от държавите членки, където се намира всеки от обектите, и информацията по ал. 7 за извършени от тези постоянни обекти през съответния данъчен период доставки на услуги, за които данъкът върху добавената стойност по приложимите ставки е станал изискуем, и са с място на изпълнение на територията на държава членка по потребление, в която лицето няма постоянен обект. (10) Стойностите по ал. 7, 8 и 9 се посочват в евро. За доставки в други валути се използва обменният курс в последния ден от данъчния период, като се прилага обменният курс, публикуван от Европейската централна банка за този ден, или ако няма публикуван такъв курс на този ден, се прилага публикуваният на следващия ден. ден. (11) Регистрирано на основание чл. 154 или 156 лице в срока за подаване на справка-декларацията по ал. 4 е длъжно да внесе общата сума на данъка върху добавената стойност, който е дължим за съответния данъчен период, държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите, в евро, без да я закръглява. Данъкът се смята за внесен на датата, на която сумата е постъпила в сметката. При плащането на сумата лицето посочва входящия номер на съответната справка-декларация. (12) Когато регистрирано на основание чл. 154 или 156 лице не е подало в срок справка-декларацията по ал. 4 или не е внесло данъка по ал. 11, или е внесло данък в по-малък размер, Националната агенция за приходите изпраща до лицето напомнително съобщение по електронен път на 10-ия ден след деня, в който е следвало да бъде подадена справка-декларацията, съответно да бъде внесен данъкът, и информира другите държави членки по електронен път, че е издадено напомняне. Последващите действия за определяне и събиране на данъка след изпращане на напомнителното съобщение от Националната агенция за приходите се извършват от компетентните данъчни органи на държавата членка по потребление. (13) Независимо от издадените напомняния от държавата членка по потребление и предприетите действия по ал. 12 справка-декларацията се подава по реда на ал. 5. (14) След предприемане на действия по реда на ал. 12 от компетентните данъчни органи на друга държава членка по потребление данъкът за съответния данъчен период, който е дължим за тази държава членка, се внася по сметка на същата държава членка. (15) В справка-декларацията по ал. 4 не се посочват доставки на стоки или услуги, ако са освободени съгласно законодателството на държавата членка по потребление, както и доставки извън обхвата на режим в Съюза по чл. 153. 153. (16) Когато данъчно задължено лице е регистрирано за прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза, подава справки-декларации и внася дължимия данък в държавите членки по идентификация за всеки режим.“ По § 44 по вносител, има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 44, който става § 47 предлага следната редакция: „§ 47. Член 159а се изменя така: „Данъчен период, справка-декларация и внасяне на данъка при прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии „Чл. 159а. (1) Данъчният период за регистрираните по чл. 157а лица е едномесечен.

(3) Справка-декларацията по ал. 2 се подава до компетентната териториална дирекция за всеки данъчен период в срок до края на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася декларацията, независимо дали през периода са извършвани доставки. Когато последният ден на месеца е неприсъствен ден, чл. 22, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага. (4) Справка-декларацията по ал. 2 се подава по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез въвеждане на данните или подаване на предварително генериран файл. Формата, структурата и валидационната схема на файла се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. (5) Представителят по чл. 157а, ал. 2 подава справка-декларация по ал. 2 за всяко представлявано от него регистрирано лице по чл. 157а, ал. 3. ал. 3. (6) Компетентната териториална дирекция предоставя на лицето по електронен път уникален входящ номер за всяка подадена справка-декларация по ал. 2. (7) В справка-декларацията по ал. 2 се посочва идентификационният номер на лицето за целите на прилагане на този режим и отделно за всяка държава членка по потребление се посочват приложимите данъчни ставки, общият размер на данъчните основи на извършените доставки, за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответните ставки е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответните ставки, общият размер на дължимия данък поотделно за всяка държава членка и общият размер на дължимия данък върху добавената стойност за съответния данъчен период. (8) Допуснати грешки (неотразени и/или неправилно отразени стойности) в подадена справка-декларация се поправят до три години от изтичането на срока за подаване на първоначалната справка-декларация, включително след прилагането на този режим. режим. (9) Корекции на допуснати грешки по ал. 8 се извършват в следваща справка-декларация по ал. 2, включително за издадени кредитни и/или дебитни известия за доставка, извършена през предходен период, като се посочва съответната държава членка по потребление, данъчният период и размерът на данъка, във връзка с който се налагат корекции. След този срок корекции в подадена справка-декларация се извършват съгласно законодателството на съответната държава членка по потребление. Когато страната е държава членка по потребление, корекциите се извършват по ред, определен с Правилника за прилагане на Закона. Закона. (10) Стойностите по ал. 7 и 9 се посочват в евро. За доставки в други валути се използва обменният курс в последния ден от данъчния период, като се прилага обменният курс, публикуван от Европейската централна банка за този ден, или ако няма публикуван такъв курс на този ден, се прилага публикуваният на следващия ден. ден. (11) Регистрирано на основание чл. 157а, ал. 1 и 2 лице е длъжно в срока по ал. 3 за подаване на справка-декларацията да внесе общата сума на данъка върху добавената стойност, който е дължим за съответния данъчен период, в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите, в евро, без да я закръглява. Данъкът се смята за внесен на датата, на която сумата е постъпила в сметката. При плащането на сумата лицето посочва входящия номер на съответната справка-декларация. (12) Когато регистрирано на основание чл. 157а, ал. 1 и 2 лице не е подало в срока по ал. 3 справка-декларацията или не е внесло данъка по ал. 11, или е внесло данък в по-малък размер, Националната агенция за приходите изпраща до лицето напомнително съобщение по електронен път на 10-ия ден след деня, в който е следвало да бъде подадена справка-декларацията, съответно да бъде внесен данъкът, и информира другите държави членки по електронен път, че е издадено напомняне. Последващите действия за определяне и събиране на данъка след изпращане на напомнителното съобщение от Националната агенция за приходите се извършват от компетентните данъчни органи на държавата членка по потребление. (13) Независимо от издадените напомняния и предприетите действия по ал. 12 справка-декларацията се подава по реда на ал. 3. (14) След предприемане на действия по реда на ал. 12 от компетентните данъчни органи на друга държава членка по потребление данъкът за съответния данъчен период, който е дължим за тази държава членка, се внася по сметка на същата държава членка.“ госпожо Илиева. Има ли изказвания по параграфи 42, 43 и 44 по вносител? Не виждам желаещи. Закривам разискванията.

на Европейския съюз. (3) Лице, регистрирано на основание чл. 157а, което не е установено на територията на Европейския съюз, и не е регистрирано на основание чл. 96, има право на възстановяване на данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с извършвани от него доставки, за които лицето прилага режима, по реда на чл. 81, ал. 2, предвиден за лица, които не са установени на територията на Европейския съюз.

Уважаеми господин Председател, моля да подложите на гласуване днешното заседание да бъде удължено до приключване на настоящата точка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря. Обратно становище има Няма. Всички са съгласни да работят до приемането на Закона изцяло. Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Иванов.

Прекратете гласуването Гласували 120 народни представители: за 89, против 17, въздържали се 14. Предложението е прието. Времето е удължено до приемането на Закона. Госпожо Илиева, нека да прогласуваме и § 45, който става § 48 по редакция на Комисията.

Няма желаещи. Прекратявам разискванията. Запазете ред в залата! Режим на гласуване § 45, който става § 48 с редакцията на Комисията.

Прекратете гласуването Гласували 121 народни представители: за 86, против 16, въздържали се 19. Параграф 45 е приет. Моля, продължете. ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 46, който става § 49 и предлага следната редакция: „§ 49. Член 159в се изменя така: „Данъчен кредит при прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии Чл. 159в. (1) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, което е установено на територията на Европейския съюз, ако е регистрирано на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1, има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с извършвани от него доставки, за които лицето прилага режима. (2) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни Колеги, моля запазете тишина! Току-що преминахме средата на Закона. Още малко остана. с място на изпълнение на територията на страната във връзка с извършвани от него доставки, за които лицето прилага режима, по реда на чл. 81, ал. 2, предвиден за лица, които не са установени в държавата членка по възстановяване, но са установени на територията на Европейския съюз. съюз. (3) Лице, регистрирано на основание чл. 157а, което не е установено на територията на Европейския съюз, и не е регистрирано на основание чл. 96, има право на възстановяване на данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с извършвани от него доставки, за които лицето прилага режима, по реда на чл. 81, ал. 2, предвиден за лица, които не са установени на територията на Европейския съюз. (4) Лице, регистрирано на основание чл. 157а, което не е установено на територията на Европейския съюз, ако е регистрирано и на основание чл. 96, има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с извършвани от него доставки, за които лицето прилага режима.“

„(1) Регистрирано на основание чл. 154, 156 или 157а лице или данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 156 или 157а, ал. 1 и 3 и не е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, режим извън Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии и извършва доставки по чл. 14 с място на изпълнение на територията на страната, е длъжно да води електронен регистър.“

По § 50 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 53, като в чл. 159ж се създава ал. 6: „(6) Когато лице, установено в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ в областта по ДДС, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, и е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се представлява от представител, регистриран за прилагане на задълженията по режима в другата държава членка, представителят отговаря солидарно и неограничено за задълженията по този закон, свързани с прилагането на режима.“ По § 51 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Предложението е оттеглено.

параграфи 54, 55 и 56. Това са първите от дълъг период от време параграфи, които са по вносител. С други думи, госпожа Менда Стоянова не ги е променяла. Подлагам на гласуване всички тези параграфи.

Гласували 122 народни представители: за 88, против 19, въздържали се 15. Параграфи от 46 до 53 по вносител са приети, като приемат номерация от 49 до 56, нова номерация.

и предлага следната редакция: „§ 57. Член 180б се изменя така: „Чл. 180б. (1) Лице, което не е установено на територията на страната и е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, режим извън Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, или представител, регистриран за прилагане на задълженията по съответния режим в друга държава членка да представлява такова лице, или регистрирано лице по чл. 154, 156 или 157а, което не начисли данък върху добавената стойност за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната в данъчния период, в който данъкът за доставката става изискуем, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 25 на сто от неначисления данък или данъка в по-малък размер, но не по малко от 250 лв. лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или на имуществената санкция е двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв.“ По § 55 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 58, като след думите „да води“ запетаята се заличава и се добавя „и“ и думите „които са търговци“ се заменят с „които не са търговци“.

се заменят с „включен в списъка по чл. 118, ал. 16, но което“. По § 57 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

така: „б) въведе в експлоатация или не регистрира в Националната агенция за приходите фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност;“ г) буква „г“ се изменя така: „г) подава данни

но за управление на продажбите използва в този търговски обект софтуер/модул от софтуер, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16.“ По § 58 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 58, който става § 61, и предлага следната редакция: „§ 61. Създава се чл. 186а: Чл. 186а. Независимо от предвидената глоба или имуществена санкция, принудителната административна мярка по чл. 186 не се прилага на лице по чл. 118, ал. 18, което за първи път не издаде съответен документ за продажба по чл. 118, при условие че за управление на продажбите е избрало и използва само софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 60, който става § 62, и предлага следната редакция: „§ 62. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

„ 61. Ресторантьорски и кетъринг услуги са ресторантьорските услуги и кетъринг услугите по смисъла на член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. Не е ресторантьорска или кетъринг услуга доставката на приготвена или неприготвена храна от супермаркети, магазини и други подобни.“ в) т. 62 се отменя. г) Точка 63 се изменя така: така: „63. „Трета страна, с която Европейският съюз има правни инструменти за взаимопомощ“, е трета страна, с която Съюзът е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010.“

18: „18. Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 65, който става § 67, и предлага следната редакция: „§ 67. (1) Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на отменените чл. 97б, 98 и 100, ал. 3, се счита за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 към 1 юли 2021 г. (2) Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон процедури за регистрация по реда на отменените чл. 97б и 98 се продължават по реда за регистрация на чл. 96, ал. 9. (3) Когато данъчно задълженото лице, регистрирано по реда на отменените чл. 97б и 98, е избрало да се регистрира за прилагане на режим в Съюза, режим извън Съюза или за режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, в друга държава членка или по чл. 154, разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат, при условие че лицето е уведомило по електронен път компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за този избор в срок до 30 юни 2021 г. включително. Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 96, 97, 99 или 100, ал. 1, 2 и 3, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания или в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, се счита за регистрирано по закона, ако определи акредитиран представител по чл. 133 и уведоми писмено компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в срок до 31 март 2021 г. включително. (5) Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 98, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания, се счита за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9, ако определи акредитиран представител

по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (7) Ако данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 98, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания не определи акредитиран представител в срока по ал. 5, регистрацията му се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация. (8) В случаите по ал. 7 актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича срокът по ал. 5. (9) Ако данъчно задълженото лице по ал. 4 не определи акредитиран представител в посочения срок, регистрацията му се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация. (10) В случаите по ал. 9 актът за дерегистрация 111. (12) Условията на досегашния чл. 20, ал. 2 и 6 се прилагат за стоки, изпратени или транспортирани от друга държава членка до територията на страната преди 1 юли 2021 г. и пристигащи на територията на страната на или след 1 юли 2021 г. (13) Регистрираните по този закон лица, за доставки на стоки при условията на досегашния чл. 20, ал. 1 и 5 изпратени или транспортирани от територията на страната преди 1 юли 2021 г. и пристигащи на или след 1 юли 2021 г. до територията на друга държава членка, прилагат ДДС законодателството на тази държава членка. (14) За стоки, закупени от трета територия или трета държава преди 1 юли 2021 г. и пристигащи на територията на Европейския съюз на или след 1 юли 2021 г.,

„§ 68. За лицата, които са подали декларация в Националната агенция за приходите по чл. 118, ал. 14 за софтуери за управление на продажбите в търговските обекти до влизане в сила на този закон, се счита, че отговарят на изискванията на този закон.“

Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 70: „§ 70. Параграфи 14 и § 62, т. 1, б. „б“ и „в“ влизат в сила от 1 януари 2021 г. и се прилагат до 31 декември

Режим на гласуване

Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 22, ал. 3, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „включително при използване на етилов алкохол, използван за почистване и/или дезинфекция на оборудване, служещи за производството на лекарствeни продукти“. изменя така: „(2) За установяване на вложеното количество от акцизната стока в крайния продукт и за определяне на кода по КН митническите органи вземат проби за лабораторен анализ. Проби могат да се вземат на всеки етап от производствения процес.“; б) създават се ал. 9 и 10: „(9) Когато за изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на удостоверението за освободен от акциз краен потребител е необходимо становище от друг орган, включително в случаите на получаване

Последният данъчен период обхваща времето: 1. от началото на календарния месец, през който е прекратен лицензът или регистрацията, до датата на съобщаването на решението за прекратяването им; 2. от началото на календарния месец, през който е влязло в сила решението за прекратяване, до датата на влизане в сила на решението за прекратяване, при спряно предварително изпълнение на: решение за прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен склад, или б) решение на директора на компетентната териториална дирекция за прекратяване действието на регистрация.“ 4. В чл. 44:

постоянен адрес, съответно седалище“ и запетаята след тях се заменят със „сметка на Агенция „Митници“; гг) в т. 4 думите „компетентното митническо учреждение“ се заменят с „Агенция „Митници“; дд) в т. 6 думите „сметката на компетентното митническо учреждение“ се заменят със „сметка на Агенция „Митници“; ее) в т. 7 думите

На всяко данъчно задължено лице се открива виртуална сметка, в която се отразяват постъпилите плащания за вземания по акцизното законодателство по съответния му идентификатор ЕИК/ БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ. (8) При наличие на няколко вземания по акцизното законодателство, които лицето не е в състояние да погаси едновременно до изтичане на срока за внасяне на дължимия акциз по ал. 1, той може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, те се погасяват съразмерно, при съобразяване на поредността по чл. 169, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Заявяването може да се осъществи: 1. при касово плащане, като писмено индивидуализира задължението, което се погасява; 2. при безкасово плащане приоритизиране във виртуалната сметка на задълженото лице. (9) В случаите по ал. 8, т. 1 писменото заявление се подава в териториална дирекция, в която лицето, имащо задължение, иска да заяви неговото погасяване. За да бъде разгледано заявлението, то следва да е получено в срока по ал. 1.“ 5. В чл. 52, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „с изключение на случаите на издадено разрешение по чл. 79, ал. 10“. 6. В чл. 57а, ал. 10 накрая се поставя запетая и се добавя „като се регистрира местното юридическо лице – акредитиран представител“. 7. 75б, ал. 4 думите „съответния данъчен период“ се заменят с „шест последователни данъчни периоди“ и се създава изречение второ: „В случай че се установяват липси, за които се дължи акциз и той е заплатен в страната, не се издава решение за установяване на задължение за заплащане на акциз на изпращача.“

по реда на чл. 76в, ал. 4, т. 1 незабавно компетентното митническо учреждение, като представи съответния документ по чл. 76а, ал. 1, 2 или 8. (5) При въвеждане на територията на страната на върнати по ал. 4 акцизни стоки митническите служители следва да установят безспорно, че същите са освободени за потребление на територията на страната и са били изпратени до друга държава членка с опростен придружителен документ/търговски документ.“ 9. В чл. 77, ал. 2 накрая се добавя „и чл. 79, ал. 10“. 10. 79: а) досегашният текст става ал. 1; б) създават се ал. 2 – 12: „(2) По искане на лицензирания складодържател в случаите, когато при освобождаване за потребление на акцизни стоки ще се надвиши определеното и предоставено за данъчния склад обезпечение, може да бъде разрешено надвишаването му, при условие че са изпълнени едновременно следните условия: 1. надвишаването на обезпечението не е повече от 25% от определеното и предоставено за данъчния склад обезпечение; 2. сумата, с която се иска да бъде надвишено определеното и предоставено за данъчния склад обезпечение, е постъпила по сметка на Агенция „Митници“ към датата на подаване на искането; 3. лицензираният складодържател не е имал забавено плащане на акциз през последните 12 данъчни периода; 4. надвишаването се отнася за текущия или следващия данъчен период; 5. искането не е подадено през период, за който е спряно предварителното изпълнение на решение за отнемане и прекратяване на лиценз за управление на данъчен склад. (3) При издадено разрешение постъпилата сума по ал. 2, т. 2 се използва за погасяване на задължението за акциз за посочения данъчен период по ал. 6, т. 6. (4) Искането по ал. 1 се подава в следните срокове: 1. до 10-о число на месеца, когато се отнася за текущия данъчен период; 2. до края на текущия месец, когато се отнася за следващия данъчен период. (5) Разрешение за надвишаване на определеното и предоставено за данъчния склад обезпечение е допустимо да бъде издадено до три пъти за 12 последователни данъчни периода. (6) Искането за издаване на разрешение за надвишаване на определеното и предоставено за данъчния склад обезпечение се подава до директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад и съдържа данни за: за: 1. лицето, подало искането – име, седалище, адрес на управление, единен идентификационен код и електронна поща; 2. имена на представляващия/пълномощника, подал искането; 3. идентификационния номер на лицензирания складодържател; 4. идентификационния номер на данъчния склад; 5. причини, поради които се иска издаване на разрешение за надвишаване на учредено обезпечение; 6. данъчния период, за който се отнася; 7. дата и подпис на представляващия/пълномощника. (7) Към искането за издаване на разрешение за надвишаване на определеното и предоставено за данъчния склад обезпечение се представя представя документ, удостоверяващ, че сумата е постъпила по сметка на Агенция „Митници“ към датата на подаване на искането. Не се дължи лихва върху предоставената сума, с която се иска да бъде надвишено определеното и предоставено за данъчния склад обезпечение. (8) Когато се установят нередовности, дирекция уведомява лицето да отстрани нередовностите в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. срока, определен по ал. 8, лицето, подало искането, трябва да отстрани нередовностите, като при неизпълнение на това задължение директорът на териториалната дирекция издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс. дирекция в 7-дневен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него, издава или отказва издаването на разрешение за надвишаване на определеното и предоставено за данъчния склад обезпечение – изцяло или частично. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ изцяло по направеното искане. (11) Актът по ал. 10 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (12) При отказ за издаване на разрешение – изцяло или частично, предоставената сума по ал. 7 се възстановява или прихваща по реда на чл. 27 в частта, за която е получен отказът.“ 1 се изменя така: „(1) Когато съгласно митническото законодателство не се изисква или се изисква обезпечаване на митата, акцизът не се обезпечава или се обезпечава в съответствие с определените в митническото законодателство размери и по реда за обезпечаване на митата.“ б) Ал. 2

глава седма се създава чл. 101в: „Чл. 101в. (1) Забранява се движението на освободени за потребление акцизни стоки от момента на извеждането им от данъчния склад или от обектите по чл. 56, ал. 1 до мястото на тяхната доставка и разтоварване без съпровождането им от хартиен екземпляр на регистрирания електронен акцизен данъчен документ или от оригинал на акцизния данъчен документ. (2) При движение, претоварване и доставяне/получаване на освободени за потребление течни горива, начисляването на акциза се удостоверява с представяне на регистрирания електронен акцизен данъчен документ, за който са подадени данни в срока и по реда на чл. 118, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност. Доставчиците/получателите по доставки на освободени за потребление течни горива, които не са подали данни пред Националната агенция за приходите, следва да отговарят на условията на чл. 118, ал. 11 от Закона за данък върху добавената стойност. (3) Получателите по регистриран електронен акцизен данъчен документ или по акцизен данъчен документ са длъжни да съхраняват на местата, където се държат от тях освободените за потребление акцизни стоки: 1. подписан от съставителя и заверен с печат на издателя хартиен екземпляр на регистрирания електронен акцизен данъчен документ; 2. оригинал на акцизния данъчен документ с попълнени всички изискуеми реквизити. (4) Алинея 3, т. 1 не се прилага за получателя по регистриран електронен акцизен данъчен документ, когато е издател на документа, и на мястото, където държи акцизните стоки, се използва автоматизирана система за отчетност. (5) Лицата, които не са вписани като получатели в електронния акцизен данъчен документ, са длъжни да съхраняват на местата, където се държат от тях освободените за потребление течни горива: 1. копие на регистрирания електронен акцизен данъчен документ, по който са получени горивата и за който са изпълнени изискванията на чл. 118, ал.

или друг документ, в който се съдържа информация, идентифицираща доставчика, получателя, транспортните средства, вида, количеството, точното място и датата на получаване на течните горива. (6) случаите на ал. 2 и ал. 5, т. 1, с данните, подадени по реда на чл. 118, ал. 10 или отчетени по реда на чл. 118, ал. 11 от Закона за данък върху добавената стойност, не се допуска деклариране на друга доставка или получаване на същите количества горива, или доставки/получаване, с които се надхвърля общото количество на освободените за потребление течни горива по документа. (7) Получаването на течните горива на местата по ал. 5 се удостоверява върху документите с полагане на дата, име, подпис и печат от материално отговорните лица. лица. (8) Документите по ал. 3 и 5 се съхраняват на местата, където се държат акцизните стоки до момента на потребяването им или до изчерпване на тяхното количество, но не по-малко от един месец от съставяне на документа. След изтичане на срока оригиналите на документите се съхраняват при лицето или на друго място, определено от него, като се представят при поискване.“ 14. В чл. 104, ал. 1 думите „Митническите органи“ се заменят с „Митническите служители“. 15. В чл. 124, ал. 1 след думите се поставя запетая и се добавя „ал. 1 и 2“. 16. В чл. 126: а) алинеи 2 и 3 се изменят така: „(2) Наказанията по ал. 1 се налагат и на лице, което държи, превозва, претоварва или доставя/получава акцизни стоки в нарушение на забраните и изискванията за данъчните и другите документи по чл. 101в, ал. 1, 2,

ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. до завършване на проверката от лицето или негов законен представител е декларирана пред митническите органи информация, идентифицираща доставчика, транспортните средства, вида, количеството, точното място и датата на получаване на течните горива; 2. митническите органи са установили, че към датата на проверката за регистрирания електронен акцизен данъчен документ не са декларирани по реда на чл. 118, ал. 10 или отчетени по реда на чл. 118, ал. 11 от Закона за данък върху добавената стойност други доставки или получаване на същите количества горива, или доставки/получаване, с които се надхвърля общото количество на освободените за потребление течни горива

въздържали се 13. Параграф 68 с нова номерация § 71 е приет. Госпожо Стоянова, не е нужно толкова упорито да махате с ръка. Видях Ви. Какво желаете?

преди малко гласувахме § 70 относно параграфи 14 и 62. Тук в текста, за съжаление, е допусната грешка и вместо „1 януари 2021 г.“ трябва да се замени с „1 декември 2020 г.“ Става дума за доставките по домовете. Да, гласувано е, но все пак се очаква затваряне на заведенията доста по-рано, отколкото да влезе мярката в сила, така че тя няма да е ефективна. Предложението е да влезе от 1 декември.

„В Преходните и заключителните разпоредби, в § 69 да се добави нова т. 12 със съдържание: „12. В чл. 209, ал. 1 числото „60“ се заменя със „100“.“ Следващите точки съответно се преномерират.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители: В Преходни и заключителни разпоредби,

Предложение на народния представител Адлен Шевкед и Сергей Кичиков: „В Преходни и заключителни разпоредби в § 69 на Закона за корпоративното подоходно облагане, в създадената ал. 7 на чл. 55, в т. 2 думите „или мобилни телефони“ да отпаднат.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 69, който става § 72 и предлага следната редакция: „§ 72. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения: 1. чл. 55 се създава ал. 7: „(7) За следните активи от категория IV годишната данъчна амортизационна норма не може да превишава 100 на сто: 1. софтуер или право на ползване на софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от Закона за данък върху добавената стойност; компютри, периферни устройства за тях или мобилни телефони, на които е инсталиран софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от Закона за данък върху добавената стойност.“

В чл. 87а, ал. 1 думите „годишната данъчна декларация за предходната календарна година“ се заменят с „декларация по образец в срок от 1 март до 15 април на същата година“. 5.

в ал. 2 думите „15 декември“ се заменят с „1 декември“. 8. В чл. 92, ал. 2 думите „до 31 март“ се заменят с „от 1 март до 30 юни“. 9. В чл. 93 думите „до 31 март“ се заменят с „до 30 юни“. 10.

„Освобождаване от облагане на социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки „Живот“ Чл. 208. Не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква „а“ в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. За целите на предходното изречение не са налице задължения, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в Националната агенция за приходите.“ 13. В чл. 209, ал. 1: а) в текста преди т. 1 числото „60“ се заменя с „80“, б) т. 2 се изменя така: „2. към края на месеца, през който са начислени разходите за ваучери, данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. За целите на предходното изречение не са налице задължения, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в Националната агенция за приходите.“ 14. В чл. 217, ал. 2 думите „до 31 март“ се заменят с „до 30 юни“. 15. В чл. 218а, ал. 3 навсякъде думите „31 март“ се заменят с „30 юни“. 16. В чл. 219, ал. 5 думите „до 31 март“ се заменят с „от 1 март до 30 юни“. 17. В чл. 245 се създава ал. 5: Алинея 4 не се прилага в случаите на спиране на дейността в изпълнение на административен акт, издаден по реда на глава втора, раздел пети от Закона за здравето. В тези случаи данъкът по ал. 1, т. се дължи пропорционално на дните от тримесечието, през които не е спряна дейността.“ 18. В чл. 252, ал. 1 думите „до 31 март“ се заменят с „от 1 март до 30 юни“. 19. В чл. 253 думите „до 31 март“ се заменят с „до 30 юни“. 20. В чл. 259, ал. 2 думите „до 31 март“ се заменят с „от 1 март до 30 юни“. 21. В чл. 260 думите „до 31 март“ се заменят с „до 30 юни“. 22. В § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби се създава буква „д“: „д) с акции, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар и за който Европейската комисия е приела решение относно еквивалентността на правната и надзорната уредба на третата държава в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (OB,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, аз ще обоснова нашето предложение, което сме направили, по този параграф. Данъчното облекчение за ваучери за храна от 60 лв. е фиксирано в българското законодателство преди повече от 10 години – 2009 г., когато тази сума е представлявала една значителна част от минималната работна заплата, а именно 25%. От макроикономическа гледна точка увеличението на заплатите, продуктивността е довело до обезценка на месечната необлагаема стойност на ваучерите за храна от създаването на системата до по-малко от 10% от минималната работна заплата към този момент. Ваучерите за храна са едни от най-подходящите стимули за работодателите и техните работници и служители, тъй като намаляват техните данъчни разходи, като в същото време увеличават мотивацията и производителността на работниците и служителите и съответно потреблението на работещите във време на криза, тъй като увеличават покупателната им способност. Ваучерите гарантирано увеличават потреблението, тъй като не могат да служат за спестяване. Ето защо предлагаме увеличение на данъчното облекчение на номиналната необлагаема стойност на ваучерите за храна по чл. 209 от 60 на 100 лв. Смятаме, че тази мярка ще помогне на работодателите, които имат финансова възможност и желание, да стимулират служителите си в този труден период, без да се натоварва прекомерно бюджетът на съответните компании. Важно е да се отбележи, че теоретичните краткосрочни загуби за бюджета под формата на данъчно облекчение от увеличение на номиналната стойност на ваучерите за храна ще бъдат компенсирани в средносрочен и дългосрочен план от многобройните ползи на ваучерната система – увеличено потребление, увеличаване на събираемостта на ДДС и изсветляване на икономиката. В този момент на икономическа криза, причинен от пандемията, това може да бъде възприето и като една антикризисна мярка. Благодаря. Благодаря за изключително убедителното изказване, господин Митев. Има ли реплики? Не виждам. Следващото изказване е на господин Гьоков – заповядайте. ГЕОРГИ

в § 69 от Предходните и заключителните разпоредби на Закона, който гледаме, правим промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и то по някакъв начин съвпада с предложенията на на колегите от „Обединени патриоти“, само че нашето е последователно, дълго време. По същество предложението е да не се облагат с данък социалните разходи, предоставени под формата на ваучери за храна, за всяко наето лице до 100 лв. месечно, а не както е в момента – до 60 лв. месечно. Тоест един работник или служител ще може да взема и работодателят да му дава ваучери за храна на стойност до 100 лв. на месец. Ваучерите за храна са социална придобивка и имат специален данъчен статут. Като възможност са регламентирани със Закона за корпоративното подоходно облагане още от 2003 г., но до края на 2006 г. като че ли не са намерили широко приложение в социалната политика на предприятията заради някои несъответствия в законодателството. Някои промени в законодателството – в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за облагане доходите на физическите лица през 2007 г., правят закупуването и предоставянето на ваучери за храна често срещан елемент от социалната политика на предприятията. Днес ваучерите за храна са най-предпочитаният и използван метод от фирмите в България за предоставяне на допълнителни месечни доходи за служителите си и съществена част от социалната им политика. Те са инструмент за мотивация и задържане на персонала, а във време на криза са своеобразен механизъм за подкрепа и подпомагане на работниците и служителите. С бюджета за 2020 г. беше замразена общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна

Защото мотивът, че тези средства са достатъчни, без да се отчитат нуждите на потребителите на ваучери, въпреки че всяка година се наблюдава естествен пазарен ръст на потреблението, им е несъстоятелен. Сред неоспоримите ползи на ваучерната система са: нарастване на доходите и покупателната способност на домакинствата; постъпване на свежи пари в българската икономика; повишаване приходите от ДДС в държавния бюджет и намаляване на негативния ефект от сивата икономика у нас все неща, важни в условията на безпрецедентна криза. Предложението на парламентарната група на „БСП за България“ и едно последващо увеличаване на общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна в държавния бюджет ще бъде изцяло в полза на работниците и служителите и ще бъде подкрепено и от синдикатите, и от работодателите. За финансовия министър, за съжаление, не знам. Затова очаквам подкрепа за предложението и от всички парламентарни групи, още повече че колегите от мнозинството, част от мнозинството – „Обединени патриоти“, също имат такова предложение. И Ви призовавам, хайде да направим нещо добро за тези трудещи се работници и служители, които пълнят бюджета с труда си, стига само сте им отнемали трудови права. Ако щете, дайте да въведем механизъм за числото в чл. 209, ал. 1, с което се определя месечният размер на ваучерите, които могат да бъдат предоставени, свързан с минималната работна заплата, например 15% от нея. Така сумата, която се отпуска месечно за ваучери на един работник, ще нараства автоматично без изричната воля на законодателя. Подкрепете предложението, нищо че колегите от ГЕРБ като чуят „социална политика“, наострят уши,

спра. Има ли реплики? Не виждам желаещи. Следващото изказване – господин Тишев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В момента присъстваме на нещо, което рядко се случва в Народното събрание, а именно предложение на БСП да съвпада с предложение на „Обединени патриоти“ или НФСБ.

Те нямат ли отношение към промените в Закона за ДДС и другите данъчни закони? Ще чуем ли тяхното мнение? Защото обикновено те отхвърлят нашите предложения, или поне гласуват „против“, а ако съберем мнозинство, може би ще бъдат приети. Та очакваме с нетърпение, така да се каже, тръпнем някой от ГЕРБ да стане и да защити тяхното предложение, да изкаже обратна теза на тази, която ние залагаме. А сега няколко аргумента в полза на предложението, което сме направили по § 69. Това, което предлагаме, е социална мярка. Защото, въпреки че тя засяга всички работници, се отнася основно за работещите с по-ниски доходи, тъй като мениджъри, работодатели, ръководители или други специалисти, които получават 5-цифрени заплати, за тях не е толкова определящо дали ще получат ваучери за храна на стойност 3 лв. на ден или 4,50, както предлагаме, тъй като 100 лв. са необлагаеми, ако се раздели на 22 работни дни, се получава по 4,50. Но за един работник, който получава 1000 лв. брутна заплата, което е около 800 тези 100 лв. се явяват 12,5% на практика увеличение на дохода му. И по този начин ние, първо, помагаме на бизнеса, като го освобождаваме върху тази сума от облагане с корпоративен данък,

И още нещо, което каза колегата Митев – така е, от 10 или 11 години този необлагаем минимум от 60 лв. не е променян. Ако тогава минималната заплата е била 240 лв., в момента е предвидено за 2021 г. да стане 650 лв., лв., тоест за тези 11 години това е увеличение със 170%. Ние предлагаме тези ваучери за храна да бъдат увеличени само с 66%. Благодаря. Господин Симеонов, заповядайте за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В последните четири години последователно всяка една от годините по темата ваучери БСП предлага следните две основни неща: първо, да се увеличи тяхната стойност и, второ, освен за храна те да важат и за почивка. Първото упорито три години подред го отхвърляхте. Сега явно сте узрели, че наистина тяхната стойност трябва да се вдигне. Препоръчваме Ви да подкрепите нашето предложение, защото 100 лв. наистина са пари, които ще се усетят повече. Съотносимо с минималната работна заплата през 2009 г. и сега това ще бъде по-справедливо като стойност. Второто, което е основно в нашето предложение – тези ваучери да важат и за почивка. По този начин, уважаеми колеги, ние даваме възможност на българските работници и служители да направят избор дали да изразходват тези ваучери за храна в магазина за хранителни стоки, или да събират ваучерите и един или два пъти в годината да организират почивка за своите семейства. Реално за 12 месеца едно четиричленно семейство с двама работещи събира сума, която се равнява на около 2500 лв. С тези 2500 лв. много хотелиери твърдят, че могат да направят едни изключително добри 10-дневни пакети за четиричленни семейства. По този начин ние предлагаме възможност на българските граждани да останат и да почиват на българската планина, на българското море по простата причина, че използвайки тези ваучери, след като те не важат в съседните Гърция, Турция и така нататък, биха предпочели да останат на Българското Черноморие. Това не го приемате за поредна година. Аз мисля обаче, че и към това ще узреете, защото се чуват доста сериозни гласове за тези наши предложения от бизнеса на хотелиерите. Тази година, когато изпаднахме в кризата с COVID-19, естествено, най-сериозно удареният сектор беше секторът в туризма. Правехте разни предложения, които се оказаха изключително неработещи: първо, мярката 60/40 стана 80/20. Изключително малко усвояване има тази мярка и тя е мярка за запазване на заетостта. Хората, които се занимават с този бизнес, предпочитат

Ами така е. Реплики има ли? (Реплики.) Аз разбирам, но когато имаме второ гласуване, се говори текст по текст по съществото на закона, не се говори общо. Четири години искахме еди-какво си да правим, ама не го направихме. Ами и ние много работи сме искали, ама трябва ли да занимаваме Народното събрание сега с това?! (Оживление.) Има ли реплики към изказването на народния представител Проданов? Не виждам. Следващо изказване – Александър Иванов? Не, отказвате се. Други изказвания ще има ли по този текст? Ако няма изказвания, да преминем към гласуване. Всички депутати, всички политически групи призоваха ли си депутатите? Преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Валери Симеонов и група народни представители „В чл. 209, ал. 1 числото 60 да се замени със 100“.

Ако има собственици на фирми, които ползват ваучери, напомням им, че нямат право да гласуват.

право да гласуват. Гласували 137 народни представители: за 56, против 1, въздържали се 80. За съжаление, предложението не е прието. Продължаваме към следващото предложение на народните представители Кристиан Вигенин и група народни представители, което е: „В чл. 209, ал. 1 числото 60 се заменя със 100“. Гласували

Уважаеми господин Председател, процедурата ми по начина на водене е към Вас. Искам да Ви призова да се държите малко по-възпитано и уважително към колегите в залата и към колегите, които говорят от от трибуната, и да Ви напомня, че се намирате в Народното събрание, а не пазара „Георги Кирков“. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) Не може да прекъсвате всеки един от изказващите се народни представители от опозицията и да коментирате Вашите мисли и Вашите страсти от трибуната. Какво казвате Вие, когато гласуваме предложението на „Обединени патриоти“ и на БСП: да ги обедините, ама Вие сигурно от БСП сте преписали предложенията на на „Обединени патриоти“! Не, по-скоро Вие сте преписали предложенията на БСП (реплики от ОП), защото в моето изказване, ако не ме бяхте спрели или ме бяхте слушали внимателно какво говоря, щяхте да разберете, че БСП това го предлага в последните четири години, докато Вие сега го предлагате и го предлагате под натиска на Българската стопанска камара. И това, което изчете в изказването си господин Митев, е едно към едно – със запетайките и точките, в становището на работодателската организация. Така че Ви призовавам да сте малко по-коректен и уважителен към колегите.

ако знаех, че толкова болезнено ще приемете забележката ми, че не говорите по същество, може би щях да се сдържа да я направя, но няма как. Правилникът ме задължава, разбирате ли? Добре е да поговорите с Вашите съидейници, съпартийци от Вашата парламентарна група също да бъдат по-възпитани и да се отнасят с уважение към останалите си колеги, защото наострянето на ушите не е характерно за хората, а е характерно за някои животни.

Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 80, който става § 74 и предлага следната редакция: „§ 74. Данъчното облекчение по чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане, представляващо държавна помощ за регионално развитие по чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане, може да се ползва до 31 декември 2021 г., в това число за корпоративния данък за 2021 г., след решение от Европейската комисия за удължаване на срока на действие на Схема SA.39869 България, Схема за освобождаване от корпоративен данък съгласно чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък не се допуска до датата на решението на Европейската комисия, при условие че същото е след 31 декември 2020 г.“ По § 72

Преотстъпеният данък за 2019 и 2020 г. във връзка с чл. 189б, ал. 2, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в чл. 189б, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане дейност, в срок до края на втората година, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. (2) Алинея 1 се прилага след получаване на разписка с идентификационния номер на помощта от Европейската комисия за промяна на условията на схема – Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.“ По § 73 предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисия подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 73, който става § 76 и предлага следната редакция: „§ 76. Параграф 72,

чл. 252, ал. 1, чл. 253, чл. 259, ал. 2, чл. 260 от Закона за корпоративното подоходно облагане се прилага и за годишната данъчна декларация, годишния отчет за дейността и внасянето на съответните данъци за 2020 г.“

предложение на народния представител Красимир Янков и група народни представители: „В Преходни и заключителни разпоредби, в § 76 се правят следните изменения и допълнения: Създава се т. 1а: „1а. Създава се чл. 22б: „Чл. 22б (1) Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за своите доходи, в случай че същите не превишават минималната работна заплата, когато едновременно са налице следните условия: 1. лицето е придобило през годината само доходи по чл. 10, ал. 1, т. 1; 2. придобитите през годината доходи по т. 1 не превишават 12-месечни минимални работни заплати за съответната година. (2) доходите по ал. 1, т. 2 не се включва допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за съответната година. (3) Данъчното облекчение по ал. 1 е в размер на дължимия данък за доходите по ал. 1, т. 2, с изключение на доходите по ал. 2, придобити през течение на годината. (4) Лицата могат да се възползват от данъчното облекчение по ал. 1, независимо дали отговарят на условията на чл. 23, ал. 2. (5) Обстоятелствата и условията по ал. 1 се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50. (6) Под доходи в ал. 1 се има предвид само такива по смисъла на чл. 25 от закона. В тези доходи не се включват необлагаеми доходи по чл. 13 от закона, както и всички допълнителни приходи за физическите лица като лихви и/или обезщетения и неустойки, които са резултат от забава в плащанията или произтичат от начина на плащане. (7) Сумите на данъчното облекчение се възстановяват на данъчно задълженото лице в срок до края на месец май на годината, в която са декларирани или се приспадат от други негови данъчни задължения.“ В т. 2 създаваният чл. 22е се изменя така: „Данъчно облекчение в месечен размер до линията на бедност Чл. 22е. (1) Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение, равняващо се на месечната сума

Придобитите през годината доходи по т.1 не превишават 24 000 лв.; 3. Лицето не е ползвало данъчно облекчение по чл. 22б за съответната година. (2) При определянето на данъчната основа, в дохода по ал. 1 не се включва допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за съответната година. година. (3) Данъчното облекчение е в размер на 10 на сто от сумата на линията на бедността за страната за цялата година. (4) Лицата могат да се възползват от данъчното облекчение по ал. 1, независимо дали отговарят на условията на чл. 23, ал. 2. (5) Обстоятелствата и условията по ал. 1 се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50. (6) Сумите на данъчното облекчение се възстановяват на данъчно задълженото лице в срок до края на месец май на годината, в която са декларирани или се приспадат от други негови данъчни задължения.“ Комисията не подкрепя предложението.

б) създава се ал. 10: „(10) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица, ползващи данъчно облекчение за деца, се намалява с 500 лв. за всяко едно дете.“ 3. Създава се т. 2а: „2а. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения: а)

възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници по чл. 35, както и върху общата годишна данъчна основа по чл. 17 се определя съгласно следната таблица, която е приложена в Доклада.“; б) създават се ал. 9 – 11: „(9) При определяне на размера на данъка върху общата годишна данъчна основа основа за необложените с авансов данък доходи от трудови правоотношения се прилага чл. 42, ал. 3. (10) Ако лицето не е получавало доходи от трудови правоотношения, другите му доходи, включени в общата годишна данъчна основа се намаляват преди облагането с 6000 лева за всяко ненавършило пълнолетие дете, ако задълженото лице има деца и не е лишено от родителски права. Намалението се декларира и ползва от единия родител по избор. (11) Надвнесеният за данъчната година данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за този данък, дължим от едноличен търговец. Когато се установи, че едноличният търговец без основание приспада данък, за невнесените авансови и годишни вноски се дължат лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 79.

Господин Председател, дами и господа народни представители! Нашите предложения са за сериозна промяна в данъчната и социалната политика в България. Безспорно, в дебата за плосък или прогресивен данък има идеологически спор – лява или дясна политика е това? Имаме и от години политически спор ГЕРБ – БСП, защото за четвърти път в този мандат ние внасяме тези предложения и винаги спорим с Вас политически. Този въпрос освен идеологически и политически е преди всичко държавнически, ако гледаме на него през големия въпрос за неравенствата и бедността. Неравенствата и бедността са бич за всяко управление, независимо от коя партия е то. България сме на първо място по неравенство в Европейския съюз. В заключителното изявление на Международния валутен фонд след редовната му мисия в България тази година се препоръча борбата с неравенството като един от основните проблеми за България. Кризата с COVID-19 и последващата икономическа и социална криза ще задълбочават неравенствата и бедността. В свой доклад от тази година Световната банка отбелязва: „Пандемията направи бедните още по-бедни.“ Как стои въпросът с неравенствата и бедността в България и може ли той да бъде решаван и през данъчна и социална политика? През 2019 г. 1 милион 586 хиляди българи са живели под прага на бедност и са нараснали спрямо предходната 2018 г. с 0,6 процентни пункта. Впечатляващ е Докладът на БНБ от миналата седмица, уважаеми колеги и българи, който показва как се отразява кризата на неравенството, доходите и бедността в България. БНБ – може би един от най-сериозните източници в България, казва,

Доклад на БНБ. В същото време най-малките влогове до 1000 лв., които са масови, на българския народ, намаляват трайно според извода на БНБ. Средните влогове – до 5 хил. лв., намаляват плавно, но постоянно. Обяснението на банкерите и икономистите е, че заради намаляващите им доходи хората си помагат със спестени пари – бедните хора, които са спестили тези пари за черни дни. Изводът им е, им е, че малките депозити намаляват, а най-големите растат близо 3 пъти повече от средното, и е сигнал за растящо неравенство в доходите в България. Ето защо от „БСП за България“ предлагаме един от начините да започнем да преодоляваме това неравенство и бедност да мине през данъчна и социална политика. Предлагаме отмяна на плоския данък и въвеждане на прогресивен такъв за доходите на физическите лица, корпоративният да не се пипа; освен прогресивното облагане предлагаме освобождаване на млади, работещи хора до 26 години от данък върху дохода на физическите лица, тоест тези младежи до 26 години да бъдат освободени да не плащат. Това са 614 613 души; предлагаме семейно подоходно облагане, което означава, че за всяко работещо семейство, чийто родители в семейството са си внасяли осигуровките в последните 12 месеца, ще имат по 500 лв. необлагаем минимум за всяко дете, и така в семействата ще остане повече разполагаем доход. Това касае, уважаеми българи, 1 милион 250 хиляди деца. Предлагаме безплатни лекарства за деца до 14 години – това са 1 милион 20 хиляди деца. Спорът, който водихме преди малко за ваучерите, с които предлагаме също да се помогне на работещите, са за 2 милиона 312 600 души, работещи. По-нататък в бюджета на НОИ ще говорим и за пенсионерите, но сега не е в този закон. Това, което предлагаме, ще струва на държавата 1 млрд. 700 млн.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Нинова! Ние няма как да подкрепим предложенията за прогресивно подоходно облагане, защото няма въведен необлагаем минимум, за да се обложат само над 50 хиляди работещи с големи доходи, с висока данъчна ставка. Забравяте работещите на минимални доходи, които са над 1 милион души. Второ, предложението на БСП няма нищо общо с подоходно облагане, а се въвежда на практика данъчна преференция и не се променя начинът на формиране облагаемата данъчна основа, което е основното при подоходното облагане. Трето, най-голямото недоразумение в предложенията е въвеждането на различни подходи и ставки за облагане на доходите от един източник.

В същата хипотеза попадат и земеделските производители. Това е имитация на подоходно данъчно облагане, а не истинска воля за справедливост в политиката на доходите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов. Втора реплика?

Бихме приели тази критика и аргументи, ако бяха отправени от политически опоненти – от ГЕРБ или от други партии, но не и от хора, които миналата година по това време са си сложили подписа под такива предложения като членове на парламентарната група на „БСП за България“, а днес оспорват собствените си подписи и текстове. (Шум и реплики.) Повтарям, четвърта година последователно и аргументирано „БСП за България“ внасяме тези предложения.

заседанието да прекъсвате, когато се изказват неистини, защото и миналата, и по-миналата година като член на парламентарната група на БСП никога не съм подписвал това предложение, както и в момента има хора от Бюджетната комисия, членове на БСП, които също не са подписали това предложение. Така че ,моля,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

Тези наши съграждани са работещи бедни и спрямо миналата година са се увеличили с около 200 хиляди. Нещо повече, членовете на семействата им те са около 3 милиона, живеят с доход около прага на бедността или под размера на нормалната издръжка на член на семейството, който по статистика е около 620 лв. Нашите предложения са глътка въздух за тях и ще им предоставят данъчни облекчения, които за семейство с доходи месечно около 1500 – 2000 лв., какъвто е масовият случай, ако и двамата родители работят, ще им осигури допълнително около 1000 лв. годишно. В условията на пандемия и риск от намаляване или загуба на доходи при половинчати социално-икономически мерки от управляващите и задълбочаваща се бедност, държавата е длъжна да подкрепи основната част от работещите българи.

вдясно и много усмивки, но това, което днес коментираме, е изключително тревожно и аз ще продължа негативните тенденции и класации, които води България в Европейския съюз, и ще ги продължа, за съжаление. Все още държим първи позиции във всичките тези последни десет години по отношение на ниска раждаемост и висока смъртност. Ще изнеса някои данни, които Вие сериозно отбягвате в последните години, виждайки Вашата политика и Вашите действия, когато става въпрос за обсъждане на сериозни проблеми. Какво казва Националният статистически институт по отношение на раждаемостта в 2010 г. – годината, в която стартира Вашето управление.

Не може да отречете, че раждаемостта е свързана с отношението и политиката, която водите. Тя се свързва и по отношение на бюджета, а част от бюджета са, разбира се, и данъчните закони, които Вие прилагате. За съжаление, демографските процеси

комплексни мерки, свързани с подкрепата за отговорно родителство, с подкрепа на младите хора, с подкрепа на грижата и условията, при които се отглеждат децата в България. Ето защо всяка година през алтернативния бюджет

замразявате социалните плащания. Считаме, че това наше предложение, свързано с подкрепата на млади семейства, които са били част от осигурителната система в последните две години, е изключително важно. Уважаеми Уважаеми дами и господа, има един друг сериозен процент, който е тревожен – все по-малко високообразовани работещи майки дават дават живот на деца в България. Ето защо е необходима политика за подкрепа на младите семейства чрез данъчни облекчения. Смятам, че този път, защото чувам, че и патриотите имаха такова предложение, може да чуем и техния глас в подкрепа на нашето предложение. Благодаря Ви за вниманието.

На практика в § 78 се представя визията на мнозинството за данъците върху доходите на физическите лица или по-точно липсата на адекватна визия за тези данъци, не само в условия на масова бедност и нечовешки неравенства, не само в условията на демографска катастрофа, но и в условията на сериозни проблеми – здравни, социални, икономически, породени от коронакризата. Няма да коментирам предложенията на вносителя – в случая Министерският съвет. Ще говоря за част от предложенията на БСП. Не знам какви са мотивите на мнозинството в Комисията по бюджет и финанси да не подкрепят предложенията на БСП, на които и аз съм вносител, но предполагам, че едва ли са вникнали в тях. По-скоро единственият мотив за отхвърлянето им е, че са направени от опозицията. А ние предлагаме: отмяна на плоския данък и въвеждането на прогресивно данъчно облагане с елементи на данъчно облагане с елементи на семейно подоходно облагане. Да, точно така се нарича, даже има таблица с прогресията, който не я е видял, си е за негова сметка. И – да, в цяла Европа е така – с прогресивно данъчно облагане. Прогресивното данъчно облагане, което по никакъв начин не ощетява работниците с доходи до 6 хил. лв. – това е нашето предложение. Напротив, данъците върху доходите им, които ще трябва да платят, ще са по-ниски от тези, които плащат до момента по правилата на плоския данък. Предлагаме и още простички и прагматични неща, които отразяват нашите политики за семейното подоходно облагане. Предлагаме доходите от трудови правоотношения на българите, ненавършили 26 години, да са необлагаеми, тоест да не плащат данъци за тях, за да дадем силен старт на младите хора в трудовата им кариера и да ги запазим за българския пазар на труда, да им дадем мотив да останат в България. Предлагаме местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по споразумението на Европейското икономическо пространство, да ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата на общата годишна данъчна основа 6 хил. лв. за всяко ненавършило пълнолетие дете. Предлагаме месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лицата, ползващи данъчно облекчение, да се намалява за всяко дете с 500 лв. Това означава, че ако родител работи на минимална работна заплата и получава годишен доход от 7 хил. 800 лв., и трябва да плати годишен данък общ доход в размер на 780 лв. и има едно дете, ще плати данък само върху 1800 лв., тоест 180 лв. Това на практика означава и че за всяко българско дете работещият му родител ще получи по 50 лв. месечно, за две деца по 100 лв. месечно, за три деца по 150, за четири по 200 лв. и така нататък. Това съответно са 600 лв. за едно дете, 1200 за две лица, 1800 за три деца, 2400 за четири деца годишно. Тоест ще има подкрепа за всяко българско дете на работещ родител. И всичко това без родителите да се редят на унизителни опашки в социалните служби и да подават унизителни молби или заявления и други подобни. А останалите, които не работят, но имат деца, ще продължат да бъдат подпомагани от държавата по Закона за семейните помощи за деца чрез социалната система според възможностите на бюджета. Нали това иска българският народ – да се подкрепят и подпомагат без дискриминация всички български деца, независимо от доходите и други Единственото условие е да работят и да плащат данък общ доход. Нали това иска и част от мнозинството в лицето на „Обединени патриоти“? Подкрепете ни предложението, за да стане реалност! Абстрахирайте се от това, че че е предложено от опозицията, защото то е много по-добро от това, което предлагате Вие, дори и с увеличен подоходен критерий. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Гьоков. Реплики?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както винаги, моето изказване е изградено само върху факти и европейски практики. „Българската социалистическа партия“ предлага преход към европейски път на облагане на доходите на физическите лица, а именно прогресивно данъчно облагане. Скалите на водещите европейски страни и смазващото мнозинство, в това число и развити страни като Япония и Съединените щати, е между четири- и седемстепенни скали.

до девет хиляди лева данъкът е 20%, над 9000 се облагат с 25%. Тоест ние предлагаме схема на облагане и структура, която напълно отговаря на европейските подходи. Нещо повече, нашата прогресивна данъчна система е по-умерена от европейската, тъй като ние бихме искали да преминем към прогресивно данъчно облагане в постепенна схема, която да не предизвика стрес в системата. На второ място, уважаеми колеги, ето какви са данъчните ставки в сравнение с българската, на която максималната е 25% за сумите над 9000 лв. месечно.

Уважаеми колеги, прогресивното данъчно облагане и пределният данък в Швеция е 57,20%, във Финландия – 56,95%, в Дания – 55,8%, в Австрия – 55%, в Белгия – 50%, в Словения – 50%, в Холандия – 49,5%. Така че няма нито една развита европейска или извъневропейска страна, уважаеми колеги, такива са фактите, която да не е с прогресивно данъчно облагане. В заключение, уважаеми колеги, всеки път Ви приканваме да направим избор – дали да поемем към Франция, Германия, Испания, Италия, Португалия, Австрия, Финландия и Дания,

колеги народни представители! Слушах с интерес изказванията на колегите отляво и затова излизам на тази трибуна да заявя следното. ГЕРБ е политическата партия, която е обещала, гарантирала, че няма да вдигне данъците на българските граждани. Категорично го заявявам! Това е обявено в нашата предизборна програма и в нашето управленско споразумение за четиригодишен пълен мандат. Вие колкото искате може да предлагате да вдигате данъците на работещите и на бизнеса, но ние няма да го направим. ГЕРБ няма да вдига данъците на работещите български граждани и на бизнеса! ГЕРБ ще запази най-ниските данъци в Европа – 10% корпоративен данък и 10% данък върху доходите на физическите лица, и това го гарантираме ние. се явете на избори с този лозунг, кажете на българските граждани, че ще им вдигнете данъците. Може би, ако тогава Ви изберат, ги вдигнете и управлявайте. Още веднъж да подчертаем финансовата стабилност на българската държава, която при управлението на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ влязохме в клуба на богатите – приеха ни в чакалнята на Еврозоната. Колеги, това е последователна, финансова, политическа стабилност, която имаше държавата и беше отразена и призната

В заключение, колеги, искам още веднъж да подчертая – лозунги от тази трибуна може да правите колкото искате, но кажете какво значи това. Вие призовавате да се вдигнат данъците на работещите български граждани и на бизнеса. Ние от ГЕРБ гарантираме, че такова вдигане на данъците по наше управление в този мандат няма да има. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми колега Иванов, първо, никъде в нашето предложение не се предлага промяна на данъка върху фирмите. Никъде и никога през последните години данъкът остава категорично 10%, тъй като не само това, ние многократно Ви предлагаме да увеличим и бюджетните разходи чрез публично-частно партньорство, да помагаме на малкия и среден бизнес, който е гръбнакът на икономиката. Така че никъде и никога не сме предлагали промяна на този данък. Второ, уважаеми колега Иванов, никъде не става дума за увеличение на данъците на българите. Българите, които получават средномесечно 3900 лв., ще си плащат същия данък. Много богатите българи, както богатите французи, богатите немци, богатите американци, ще плащат по-висок данък. Алтернативата, уважаеми колеги, е – вариантите са два или оставаме с 20 необорудвани линейки и няма линейки и хората умират на стълбищата, или имаме оборудвани линейки, като Австрия, Финландия и Швеция където богатите шведи, американци и французи плащат по-високи данъци, имат здравна система, имат линейки, които са оборудвани. Защото другата алтернатива е, ако Вие сте казали: няма да променяте данъците. Ами тогава какво става с дълга? Той става 40 млрд. лв. след три години?! Така че или ще расте дългът, или ще накараме много богатите българи да плащат толкова, колкото богатите немци, финландци и шведи. Приятен ден!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

не заради данъците има финансова стабилност и не заради данъците сме член на чакалнята на еврозоната. Едното няма нищо общо с другото и затова не подвеждайте залата – първо. Второ, самата Кристалина Георгиева заговори за прогресивен данък, защото трябва да се търси устойчивост на растежа. Грешно разбран проблем води до грешна политика! При нас основният проблем са не-ра-вен-ства-та. Единственият начин за борбата с неравенствата е промяна на данъчноосигурителния модел и това го заявява не само председателят на Международният валутен фонд, а и Вашето финансово гуру Симеон Дянков, който ясно заяви, че този модел повече не може да съще-ству-ва. В политиката, както и в икономиката, както и в света, има еволюция и Вие трябва да го проумеете, защото това, което ние предлагаме, е следното. От 2 милиона и 300 хиляди хора, които плащат данък върху доходите на физическите лица, това ще засегне само 125 000 човека. Заради тези 125 000 човека Вие де факто облагате тези 2 милиона и 125 хиляди човека. На тях данъкът няма да се промени. Когато става въпрос за повече приходи, за по-голяма справедливост, тогава се въвежда този прогресивен данък. Когато Рузвелт е въвел прогресивния данък, са му казали: „Вие, господин Президент, искате да убиете капитализма.“ Той казва: „Не, аз искам да го спася.“ Защото няма държава, която да иска да има бедстваща класа. За да няма бедстваща класа, тези хора трябва да имат доходи, за да имат доходи, трябва да има справедливост. Когато има една силна средна класа, тя потребява, тя консумира,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя реплика на уважавания от мен, а и от всички Вас, господин Александър Иванов, който заяви, обратно на това, че не трябва да се правят декларации от трибуната, направи такава декларация, че ГЕРБ няма да вдига данъци. Но уважаваният господин Александър Иванов забрави да каже, че

харчейки неразумно, без контрол и безогледно публичен ресурс. Това забрави господин Александър Иванов да каже – за сметка на бъдните поколения. това, което постави той като въпрос, че сме влезли в Клуба на богатите, искам най-откровено да го поканя в нашата област, ще подберем няколко малки селца, да им обясним в кой клуб сме влезли с господин Иванов – за Клуба на богатите. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги в залата и уважаеми репликиращи! Първо, много е хубаво да се сравняваме и да искаме да се сравняваме с развити западни държави и икономики, но там, да си направим една кратка равносметка, че 40-50 години не са били управлявани от предшественика на Българската социалистическа партия и не са били в този строй. Първо това. Много е важно да не го забравяме и да си го признаваме. Второ, благодаря на един от репликиращите, че каза, че България наистина е с най-ниски данъци в Европа и на физически лица, и на фирми, и на работещи бизнеси. Колеги, аз не говоря с лозунги, аз говоря с факти. Аз говоря с факти. ГЕРБ няма да е партията, която ще вдигне данъците на българските граждани и бизнеса. И пак да подчертаем за каква стабилност говорим: не може някой да е богат, защото някой друг работи повече от него. Напротив, ние сме последователни в този подход. Инвестицията в инфраструктура, инвестицията в образование, завръщането на 50 хиляди български деца в образователната система – това ще гарантира работа и доходи на българските граждани. Инвестициите, колеги! Инвестициите, които точно… Който дойде да прави в България инвестиции, какво гледа какво гледа – данъчна система и календар. И каква предвидимост има, когато социалистите казват, заявяват, че ще спечелят изборите и ще вдигнат данъците на българските граждани и на бизнеса? Кой да дойде да инвестира в България? За съжаление няма да стане. Затова, колеги, още веднъж Ви призовавам да подкрепите нашето предложение и да не подкрепяте лозунгите на колегите отляво. Благодаря. (Единични Изказване? Чакайте, има преди Вас: господин Стойнев, господин Тишев… Процедура ли искате, господин Проданов? Това е друго.

господин Председател! Процедурата ми е към Вас по начина на водене и тя е свързана с предишната процедура пак към Вас по начина на водене, когато колегата, представител на управляващото мнозинство – Лало Кирилов, Ви призова тук, ако се говорят неистини от трибуната, да прекъсвате изказващите се и като твърдеше, че той не се е подписвал под предложенията

Продължаваме нататък. Господин Иванов – процедура. (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ставаме свидетели на някакви вътрешнопартийни боричкания и така нататък, поради което правя процедура за прекратяване на дебатите и гласуване на текста. Благодаря.

Вие, уважаеми колеги, ръкопляскахте на Вашия

Предложението ми е да не се прекъсва дебатът, има два или три параграфа, по които има изказвания, по които българите очакват да чуят алтернатива, да чуят и Вас какво предлагате. Най-лесното е да го прекратите. Още по-лесното е да закриете Събранието. Има две-три изказвания по пет минути, нека да ги изслушаме вероятно ще има една-две реплики. Това е от полза на медиите, на българските граждани, на обществото – ако искате парламентът да работи. Ако не искате, много добре знаете какво се е случвало и в други години. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Най-демократично е да го подложа на гласуване.

Имате думата след това. Влязох в гласуване, господин Попов.

въздържали се няма. Предложението е прието. Благодаря, уважаеми господин Председател. Всъщност имам две процедури. Първата е по начина на водене. От десет минути и повече, докато траеха дебатите, аз вдигах ръка за процедура за обратно предложение на това. Правя това

Втората ми процедура е за прегласуване. Уважаеми колеги, това са изключително важни текстове. Има още няколко изказвания по тези текстове. Не запушвайте устата за пореден път или не се опитвайте да запушите устата на опозицията!

Какво прегласуване? Предложението е прието. моето становище по конкретен член. Нямате право Вие, при положение че остават двама или трима човека, да ни лишавате от това право! Затова много Ви моля да продължим с дебата по тази изключително важна тема. Аз разбирам, че управляващите не го разбират, но това е нещо ключово, важно и рано или късно ще стигнем до този проблем.

Продължаваме, колеги! Тишев, Вие? Процедура? Заповядайте – процедура. Господин Попов, господин Тишев преди Вас процедира, след което на Вас ще Ви дам думата за процедура.

Уважаеми господин Председател, в мандата на това Народно събрание, дори когато и преди се е използвала тази порочна практика да бъдат прекъсвани дебатите, въпреки че в Правилника пише, че на второ гласуване всеки народен представител има право на изказване по всеки параграф в рамките на пет минути, но дори когато преди сте използвали тази порочна практика, на тези, които са се записали за изказване – и Вие го имате този списък – е било дадено правото да си направят изказвания! Аз също съм се записал за изказване и искам да ползвам това право, което ми го дава Правилника. Вие не може да променяте Правилника. Не променям Правилника, господин Тишев! По начина на водене – заповядайте, господин Господин Председател, по начина на водене допуснахте процедури на колегите от БСП, при положение че колегата Попов предложи прегласуване и влязохме в процедура за прегласуване. Не може да се дават процедури по време, когато трябва да се прегласува. След това, като искат, ще си кажат по начина на водене каквото желаят. (Реплики от „БСП за България“.) Но никой не е длъжен да обяснява как има право на думата, при положение че Правилникът дава възможност да се прекъсват разискванията, когато всичко е казано. А ние не може да слушаме цял ден за техните вътрешни спорове, господин Председател, кой е независим социалист, кой е зависим социалист, кой е прогресивен социалист, кой е ретрограден социалист – нас не ни интересува това. Ние говорим за други неща. Благодаря Ви, господин Ангелов. Не сте внимавали, господин Попов. Аз обясних защо няма да направя прегласуване. Защото прегласуването се иска веднага, а той започна с друга тема. Господин Попов, имате думата. Уважаеми господин Председател, когато заставате на тази висока трибуна, е добре да прочетете Правилника, по-точно чл. 61 от нашия Правилник и да го спазвате, в който чл. 61 ясно е записано: „След като списъкът на изказващите се е изчерпал или са се изказали представители на всички парламентарни групи, тогава се обявяват разискванията за приключени.“ Вие не изпълнихте Правилника, има записани в списъка за изказване от нашата парламентарна група.

Искам само да Ви кажа, че има и друг член, който ме задължава, след като е направено предложение за прекратяване на разискванията. Аз го подложих на гласуване и то беше прието, с което бяха прекратени разискванията. Господин Проданов, заповядайте. Вие сами изчетохте имената на трима-четирима колеги, които са се записали да се изкажат и тези хора не се бяха изказали. Не стига че от управляващата коалиция цял ден никой не излезе тук да каже една думичка,

Това ли е демокрацията, това ли е начинът на водене на парламентарен живот в парламентарна държава или това е гербаджийският начин и виждане, по който… ПРЕДСЕДАТЕЛ Господин Ченчев, по начина на водене ли е? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, ако и двамата, които седите зад мен, слезете, защото всъщност Вие сте – не знам дали влизате в ролята и осъзнавате, че Вие сте колеги народни представители като всеки един тук в тази зала, може и да сте си повярвали – личи Ви, но ако седнете от онази страна на залата и погледнете единия от Вас без значение кой, как води дебатите, аз Ви казвам, че Вие ще се засрамите, защото Вие изпуснахте заседанието. Вие допринесохте за създаване на напрежение. Време ли спестявате, какво правите – не е ясно, но след като всеки народен представител има право да се изкаже пет минути по предложение, Вие тук да искате и чак да ръкопляска един от Вас на това, че са прекратени разискванията, ама това е наглост бе! Ама Вие ей така управлявате – нагло!

Просто съм възхитен и Правилникът ми дава това право да го изразя, защото абсолютно спазвате чл. 55, където пише: „Алинея 1. По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направено искане за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.“ Не пише: ако има списък на изказващи се, те трябва да се изкажат,

да подложи на гласуване това прекратяване на разискванията.“ Когато това прекратяване на разискванията се гласува от цялото Народно събрание, кажете ми на какво основание да се дава думата на някой, който е бил записан? Ами то може да има 50, 80 записани? Нали смисълът на процедурата – предложението на колегата, който го направи, е точно такъв: да се прекратят разискванията. И това решение не зависи от отделен народен представител, не зависи от желанието на една парламентарна група, а зависи от решението на Народното събрание.

Благодаря, господин Председател! Аз няма как да бъда възхитен от начина на водене не защото очакваме и нещо друго, но в крайна сметка, господин Председател,

не знае къде се намира и си говори като – да не казвам къде. Процедурата ми, господин Председател, е да водите заседанието съгласно духа на Правилника, да усещате залата, да усещате темата и това, че някой народен представител стои

правите процедури за поименна проверка и за прекратяване, ама намерете си и друго занимание, като направите едно изказване – предложение на бюджета примерно.

По начина на водене Вие не знам защо решихте, че диктатурата, която се въвежда в държавата, трябва да я въведете и в Народното събрание и чрез прекратяване на изказванията да затворите устатата на опозицията, за да не може българският народ да чуе какво предлагаме. Вие по този начин утре, използвайки буквата на Правилника, след всяко изказване, което ние направим или Вие направите, може да излезе някой и да каже: прекратете изказванията и да ги прекратите. Ако така сте тръгнали да приемате бюджетите в държавата, ако това е начинът, по който мислите да управлявате оттук нататък, ако така ще водите заседанията в Народното събрание, не се учудвайте защо хората не Ви обичат и не се учудвайте защо утре и ОП), когато ние като опозиция решим, че не трябва да бъдем тук или предприемем други по-активни мерки – примерно застанем тук пред трибуната и не Ви допускаме до изказване… (Реплики

Уважаеми господин Председател, не знам дали разбирате в момента какво правите, но Вие не спазвате буквата на Правилника, а спазвате буквата за заглушаване на опозицията. Защото за времето, за което колегите идваха тук да правят процедури по начина на водене за това безобразие, което извършихте, досега щяха да се изкажат всички до един. За цялото това време, което Вие загубихте тук да обяснявате на колегите, че е правилно да заглушавате опозицията в един важен текст, който трябваше тук да се дискутира в залата – именно за прогресивното подоходно облагане, Вие отнехте думата на четири или пет души. В момента тази дискусия, която водим, отиде повече от половин час. Вие разбирате ли, че не сте за тази работа?

Вие оценка на мен не можете да ми дадете, аз също на Вас няма да Ви дам. Вашата оценка беше дадена, когато бяхте заместник-министър. (Смях и

Уважаеми господин Председател, виждам, че изключително много се напрегна атмосферата в залата. Виждам заявки за агресивни действия спрямо председателството, виждам заявки за нарочно бавене – процедурно, на работата на Народното събрание. Моля да дадете 10 минути почивка, за да се успокоят страстите. Отправям упрек и към Вас, защото не преценихте правилно процедурите. Аз лично видях как записахте поне двама човека. Да, ние поискахме прекратяване на разискванията, но Вие трябваше да го направите, след като дадете думата на записаните. Затова Ви моля, след тези 10 минути, ръководството да се поеме от някой друг от заместник-председателите, може и заместник-председателят от БСП да се включи, ако смята, че може да се справи по-успешно с ръководенето на заседанието, но да може наистина да се занимаваме със законодателна дейност,

действително записалите се до момента народни представители имат основание да претендират за изказване. Давам думата на тримата народни представители, които са се записали за изказване. Заповядайте, господин Стойнев.

Така че, моля тези, които подвикват, да напуснат залата, защото явно друго няма какво да кажат. Уважаеми дами и господа народни представители, наистина въпросът е от изключителна важност, защото тук говорим за промяна на данъчната система.

са с прогресивен данък. Защо? Защото те се борят срещу неравенството. Прогресивният данък е начин да се бориш срещу неравенството, за да имаш наистина средна класа, защото няма държава, която да да иска да има мизерстваща класа. Ние предлагаме нещо изключително важно и е хубаво да се разбере, защото не вдигаме данъците на всички хора, а тук се увеличават данъците само на приблизително 125 хиляди човека. Заради 125 хиляди човека Вие обричате останалите работещи на нищета, които са 2 милиона и 125 хиляди човека, защото сте решили, че едва ли не сте дясна партия и, виждате ли, не можете да вдигнете данъците. Колеги, става въпрос за политика, която реално може да доведе до една по-голяма справедливост, защото за тези 125 хиляди човека, които взимат доходи над 3900 лв.,

Ако искаме да увеличаваме конкурентоспособността на българската икономика, е хубаво да имаме образовани и квалифицирани кадри, нали така, господин Иванов? Хората идват в икономиката не защото са ниски данъците, а защото има квалифицирана работна ръка. ръка. За да имаме квалифицирана работна ръка, някои от тези хора трябва да бъдат здрави, трябва да имат достъп до здравеопазването, а не дай си боже на някой да му се случи операция, да знае, че държавата може да му я поеме или че може да има квалификация, преквалификация и да градим образовани хора. Как може да се случи това, колеги? Това може да се случи единствено чрез данъчната политика и затова от Америка – най-либералната държава, до Япония големите доходи се таксуват, и в това няма нищо срамно, нищо лошо и хората го правят в цял свят.

60 млн. лв. ще стигнат примерно 200 хиляди деца да имат изцяло безплатни детски градини. Какво лошо има в това, при положение че облагаме само 125 хиляди човека от 2 милиона и 125 хил.

Този ефект, който беше от 2008 г., вече е изчерпан. Няма смисъл да продължаваме да задълбаваме в една данъчно осигурителна система, която вече не носи ползи. Навремето е имало професия кочияш, но вече няма такава професия същото важи за плоския данък. В момента той не носи тези позитиви, които навремето е носил, и Вие самите трябва да сте тези радетели, които да мислите за евентуалната му промяна. Няма нищо лошо в това да кажете: да, увеличава се, но се увеличава само за тези най-богати хора, за да могат тези, които наистина имат реална нужда от тези средства, тогава да ги подпомогнем. Затова хората създават средна класа, защото тази средна класа е моторът за икономически растеж. Искате устойчив икономически растеж – няма как да се случи без потребление!

Затова, колеги, трябва наистина да започнете да осмисляте и да чувате това, което Ви се казва, ако не от опозицията, поне слушайте Кристалина Георгиева и Симеон Дянков, и всички икономисти, и най-големите развити държави, които вече отдавна са отхвърлили тази система. Благодаря Ви. Господин Тишев, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз ще се спра върху нашите две предложения, които касаят данъчните облекчения както за родителите на деца до 18 години, така и за работещите до 26 години. Децата са бъдещето на България! Децата са нашия капитал! Освен на човешкия фактор България не може да разчита нито на суровини, нито на природни ресурси за своето развитие. Предложението, което ние правим с намаляването на данъчната основа върху доходите на работещите родители, което на годишна база е 6000 лв. и на месец е 500 лв., означава за всяко дете до 18 години на работещ родител в семейството, в семейния бюджет да остават 50 лв. повече, или ако са две деца до 18 години – 100 лв. повече. На всички е ясно в тази зала, че семейство с деца има много повече разходи, отколкото двойка без деца или сам човек, който живее. Друго, тези пари, които ще останат в семейството и които за две деца са 1200 лв. на годишна база, родителите могат да ги използват за образованието на децата си, за тяхното възпитание, за обучението им. Така ние помагаме както на родителите, така и на децата, а в крайна сметка помагаме и на България. Второто ни предложение е за данъчни облекчения върху трудовите доходи на лица до 26 години и е продължение на първото. Докато до 18 години ние помагаме на родителите за отглеждане на децата, е след това, навършили 18 години, тези млади хора за първи път излизат на пазара на труда. Там те се сблъскват с по-ниско заплащане, защото е нормално, всеки търси опит. Ние предлагаме трудовите доходи на тези млади хора до 26 г. да не бъдат облагани. Те наистина имат нужда от нашата подкрепа, тъй като точно в този момент, излезли на пазара на труда – дали след средното си образование или след висшето си образование, техните разходи изведнъж скачат. Те започват сами да плащат за храна, за дрехи, излизат на квартира, стават самостоятелни, създават семейства. На кой друг да помогнем, ако не на тях? Отделно, както споменах, те са в началото на кариерата си, а дори да вземат позиция, която предполага висока заплата, те никога не вземат тавана. Те започват от по-ниско ниво. ниво. Искаме ли тези млади хора да ги задържим в България? Искаме, нали?! Ами, хайде да им помогнем тогава. Искаме ли те да си плащат данъците в България, осигуровките в НОИ, искаме ли да правят добавена стойност в България, а не за чужда държава? Искаме ли в крайна сметка да раждат децата си в нашата страна? Затова предлагаме: за работещ човек до 26 години да няма данък общ доход върху трудовите доходи. Това за нас е социална, демографска политика, това е политика в полза на младите хора. И последното, което касае двете предложения. Чрез промените в данъчното законодателство ние трябва да правим политика, но не политика на парче, а политика в дългосрочен и в средносрочен план и нашите предложения са точно такива. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Тишев. Реплики има ли?

Важно е да кажем истината в тази зала и истината е една: с нашето предложение за промяна на плоския данък и преминаване към прогресивно подоходно облагане ние не вдигаме данъците, а напротив засилваме онази основна функция на българската данъчна система и на всяка данъчна система, а тя е преразпределителният ѝ ефект, за да намалим неравенствата. За всички нас е ясно, че неравенствата в България са най-високи – богатите спрямо най-бедните, и коефициентът е 8,2. Ако погледнем отчетите и докладите, ще видим, че от преки данъци – какъвто е данъкът върху доходите на физическите лица, постъпленията в държавата са около 19%. Нека да видим как се случват нещата в другите европейски страни. Приходите от преките данъци в средно развитите европейски държави са около 34%, а в България е обратното – косвените данъци в другите страни са около 30%, а в България косвените данъци са над 55%. Всичко това е отворило ножицата и е поставило 1 млн. 500 хиляди български граждани да живеят на прага на бедността. С нашето предложение какво правим? Действително с тази прогресивна ставка, която въвеждаме, ще се окаже ефект не върху 125 хиляди души, а по-малко – върху 80 хил. души. Има отговор на въпроса на финансовия министър в края на миналия месец, който казва, че доходи над 4000 лв. имат около 80 хиляди души в България. Нашата единствена идея за преминаване към прогресивно подоходно облагане е как да помогнем на тези постъпления в приходите от преки данъци и да помогнат да помогнат на онези семейства, които са изложени на риск от социално изключване. И ако говорим за политика и адекватно поведение, уважаеми дами и господа, отворете си чл. 22в от Закона за доходите върху физическите лица и вижте колко е данъчната преференция за всяко едно българско дете в момента – 1,66 лв. на месец! Какво предлагаме ние? Ние предлагаме нещо адекватно: всяко българско дете, във всяко семейство, което работи, осигурява се и внася в данъчната система, да получава данъчна преференция в размер на 50 лв. Аз не зная, уважаеми дами и господа от Патриотичния фронт, кога сте искрени? Когато казвате, че всяко българско дете трябва да получава подкрепа, защото всяко българско дете е дете на България, и след като нашето предложение е свързано с данъчна преференция в размер на 50 лв., Вие не подкрепяте нашето предложение?! Един и шестдесет и шест лева на месец! Ще се върна на нещо изключително важно. Прогресивната данъчна система не наказва богатите, защото са богати, а позволява те да поемат своя справедлив дял и отговорности към обществото, което ги е направило и продължава да ги прави богати. Тя също така не награждава бедните, защото са бедни, а им дава възможност за един по-достоен живот. Само 5% и много по-малко от 5% от българските граждани получават доходи над 4000 лв., като народни представители влизаме в тази група. Нека да поемем тази отговорност към българските граждани и преразпределителния ефект, който имат данъците, да окаже влияние върху онази бедна, огромна част от българското общество, която има нужда от нашата подкрепа. Затова аз Ви призовавам: преразгледайте Вашето отношение към нашите предложения по § 76, защото те са адекватни и са обърнати

Моята реплика е към Вас, госпожо Клисурска. Може би тук във Вашето изказване трябваше да обясните, че въвеждането на тази прогресивна скала има допълнителна принадена стойност и към бюджета на държавата. Какво се случва сега? Имаме 3000 лв. минимален осигурителен праг. Има богати фирми, които заработват добри пари, и пишат на свои служители 30, 40, 50, 60 хил. лв. заплата. А какво се случва? За да си вземат тези пари през другия начин като дивиденти и като платен корпоративен данък, трябва 1 лв. струва 15 стотинки. Това допълнително помага България да се превърне в една полуофшорна зона, защото ефектът от данъка, който ще се прибере от тази заплата, от тази висока заплата за бюджета ще е изключително голямо при самото облагане. По този начин прогресивното облагане слага спирачка върху некоректните фирми, фирми, които вършат всичко, разбира се, и в момента законосъобразно, но по този начин доста средства не постъпват в бюджета на държавата. Благодаря, господин Генов. Дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Генов, прав сте – данъчната система в България е същинска машина за неравенство. За мое голямо съжаление основният дебат е точно върху това, че данъчната система в България отдавна трябваше да бъде променена, защото неравенствата са огромни. И това, за което Вие говорите, е свързано точно със сгрешената политика по ниския пряк данък, голямата ДДС ставка, която оказва най-висок процент и, как да кажа, натиск върху потреблението на нискодоходните групи, и от друга страна, корпоративния данък. данък. Ако видим статистиката от миналата година, ще видим, че при фирми, които генерират оборот над 30 млрд. лв., данъкът, който внасят, е около 0,2%, което показва цялата сбъркана данъчна система в България и необходимостта от реформа, защото ножицата на неравенството е огромна. Благодаря Ви, господин Генов, за това, което изложихте, защото нашето предложение е адекватно на това, което трябва да се случи в България и ние от БСП гарантираме, че ще го направим, ако имаме тази възможност. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. С това завършиха изказванията. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 70, който става § текста на вносителя за § 71, който става § 74 в редакцията, предложена от Комисията; редакцията, предложена от Комисията за текста на §72, който става § 75; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 73, който става § 76; текста на вносителя за § 74, който става §

Подложените на гласуване текстове са приети. Следващото гласуване е за предложението на народния представител Красимир Янков и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували

Комисията. Гласували 101 народни представители: за 10, против 67, въздържали се 24. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители. Гласували

Уважаема госпожо Председател, гласувах „против“ предложението на ГЕРБ, защото нашите текстове отпаднаха. С тези предложения ние помагаме на над 2 милиона работещи по трудови правоотношения, от които 1 милион, получаващи месечни заплати до 650 лв., и 1,1 милиона, получаващи доходи до 2 хил. лв. На тези, които получават до 650 лв., с подаването на годишната данъчна декларация ще могат да си възстановят авансово удържания данък общ доход. Другите ще могат да ползват данъчна преференция в размер на 400 лв. годишно. Тези механизми ще подпомогнат над 88% от работещите, а приходите в бюджета ще намалеят само с 25,3%. Тези предложения са първа крачка към справедливо подоходно облагане с мисъл за работещите бедни, а не имитация! Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Госпожо Ангелова, заповядайте да ни запознаете с текста на § 77.

текста на вносителя за § 78, който става § 81, като думите „Параграф 76“ се заменят с „Параграф 79“. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 79, който става § 82, и предлага следната редакция: „§ 82. В Закона за местните данъци и такси

в“. 2. Член 44, ал. 4 се изменя така: „(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства: 1. придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната; 2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за движение в страната; 3. с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща регистрация за движение от нов приобретател в страната.“ По § 80 предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители: „В Преходните и заключителните разпоредби, в § 80 се правят следните изменения: Добавя се нова т. 1 със съдържание: „1. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения: 1.

Предложение на народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители: „В Преходни и заключителни разпоредби, § 80 преди т. 1 се създава нова точка:

б) ал. 2 и 3 се отменят.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 80, който става

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, предложението, което сме направили, е във връзка с установените в Закона за счетоводството критерии за извършване на независим финансов одит по отношение на малки предприятия. Задължението, което имаме по Директивата относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия, е за въвеждане на задължение на финансови отчети на предприятия, извършващи дейност в обществен интерес, както и на средни и големи предприятия, не на малки такива. За съжаление, в България е установена практика и критерии именно малките предприятия да бъдат подложени на такъв задължителен одит, въпреки че в самата Директива се казва: „Годишните финансови отчети на малките предприятия не следва да подлежат на споменатото задължение за извършване на одит, тъй като одитът може да представлява значителна административна тежест за тази категория предприятия, като същевременно в много от малките предприятия едни и същи лица са както акционери, така и управители и затова не се нуждаят особено от това трета страна да гарантира достоверността на финансовите отчети.“ Това казва Директивата едно към едно. В противоречие обаче с този текст, в нашето национално законодателство такова задължение е установено за малки предприятия. Какво се разбира под „малки предприятия“ обаче? Законът за счетоводството ни казва, че „малки предприятия“ са тези, които трябва да имат най-малко два от следните показатели: или балансовата стойност на активите им да е 8 млн. или нетните приходи от продажба 16 млн., или средната численост на персонала за отчетния период да бъде 50 души. Изискванията за одит на тези малки предприятия обаче са пъти по-големи от изискванията, които въвежда Директивата. В Закона за счетоводството е записано, че балансовата стойност на активите следва да е 2 милиона, нетните приходи от продажба 4 милиона, средната численост на персонала за отчетния период 50 души. По този начин това, което на практика се създава, е неравнопоставеност по отношение на малките предприятия България, в сравнение с всички останали малки предприятия в Европейския съюз. Съответно тази неравнопоставеност води до неконкурентноспособност на нашите малки предприятия на европейския пазар. Само за сравнение какви са изискванията? Чухме, че при нас предприятия с балансова стойност на активите от 2 милиона съответно подлежат съгласно Закона за счетоводството на подобен одит. В Гърция изискването е за 4 млн.

в Словакия е 2 милиона, в Германия е 6 милиона, в Словения 4 милиона. На практика сравнителноправният анализ показва, че в останалите държави – членки от Европейския съюз, се осъществява и държавата в много по-голяма степен се старае да гарантира финансовото оцеляване на малките предприятия, които представляват на практика основна част, и на тях се разчита разчита да поддържат и да развиват икономиката на страната. За съжаление, подобен подход не срещаме в българското законодателство, затова и ние сме предложили повишаването на тези критерии, при които се прави независим финансов одит, а именно предлагаме от 2 млн. лв. те да бъдат увеличени на 3 млн. лв. балансова стойност на активите и нетните приходи от продажби съответно предлагаме да бъдат от 4 млн. лв. завишени на 6 млн. Тоест действително одитиращите органи да се насочат към одит на предприятия, които са съществени, като нетна стойност на приходите и на продажбите, а не да губят своето време с малки предприятия. По този начин влошават тяхната конкурентоспособност. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Митев. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Симеонов, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз апелирам да подкрепите нашето предложение, тъй като в случая става въпрос за една продължаваща десетилетие и повече несправедливост, която допълнително натоварва малките предприятия с една несвойствена дейност – подготовка на одити, ангажиране на хора от и без друго ограничения персонал

Става въпрос за това, че в Закона и в момента съществуват текстове, които са лобистки, от моя гледна точка са абсолютно лобистки, в полза на одиторите. Както изложи моят колега преди мен – господин Митев, в сравнение с всички останали държави, включително и държавите, които са, образно казано, на нашия хал или на нашето ниво като брутен вътрешен продукт на глава от населението – като Румъния и Сърбия, те имат четири пъти по-висок праг – 3,5 пъти Румъния, 4,4 Сърбия например. например. Как ще подкрепим едни такива текстове, които определено допринасят за утежняване положението на малките и средни предприятия, за които всички твърдим, че са гръбнакът на икономиката на нашата държава? Има още едно предложение, което колегата Митев пропусна, това е да бъдат освободени от финансови одити акционерните и командитни дружества, които нямат оборот, които не са извършвали дейност. В момента те продължават да бъдат под това изискване да бъдат извършвани одити. Виждам, че и колегите от БСП са направили аналогично предложение. Естествено съвсем нормално е това. (Реплики.) Кой какво е преписвал – няма да спорим. Това са предложения на една от работодателските организации, която в най-мащабна степен представлява малките и средни предприятия. Съвсем естествено не са подкрепени от тази работодателска организация, която представлява предприятията монополисти. Така че апелирам към Вашата съвест, апелирам и към колегите от ГЕРБ. Вчера тук, в тази същата зала, аз лично бях свидетел на промяна в отношението, което съзрях в погледа на госпожа Менда Стоянова – дано това вече да се превъплъти и в промяна, и в решителността за подкрепа на нашето предложение. Благодаря.

кога всъщност Вие от НФСБ разбрахте за това предложение на тази асоциация, която защитава малкия и средния бизнес? Защото ние от БСП смеем да твърдим, че отдавна знаем за това тяхно очакване и отдавна сме направили предложението, което Вие тогава не подкрепихте.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Симеонов, аз не съм съгласен с Вашето изказване, не съм съгласен с Вашето изказване, тъй като Вие трябваше не просто да засегнете кой от кого е преписвал. Това наистина не е най-важното. Само за протокола – предложението, което сме внесли с Вас и останалите колеги от НФСБ, всъщност е последователна политика. Ние подобно предложение внасяме от няколко години, когато се гледат данъчните закони. Не сме се сетили тази година да внесем такова предложение, първо, и второ, нашето предложение е внесено преди това на колегите от БСП. Благодаря.

Доклада на Комисията. Гласували 99 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 12. Предложението е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Моля, режим на гласуване.

По § 81 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 81, който става § 84: „§ 84. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

и подателят е заявил, че желае надвнесената сума да служи за следващи погасявания по реда на чл. 169, ал. 4 и/или по сметката за принудително събиране на публични вземания, органът по приходите в 30-дневен срок от подаване на декларацията може да отрази в данъчно-осигурителната сметка претендираната сума съобразно заявения вид задължения, като това се смята за плащане, постъпило на датата на отразяването. (2) С отразяването на цялата претендирана сума се смята, че искането на лицето е изцяло удовлетворено.

в § 72. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 83 и 84, които съответно стават параграфи 85 и 86. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 85, който става § 87 и предлага следната редакция: „§ 87. Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. …), в чл. 144, ал. 2, изречение второ се изменя така: „Изречение първо не се прилага за: 1. излезлите от употреба превозни средства; 2. моторните превозни средства, за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за движение в страната; 3. моторните превозни средства с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща регистрация за движение от нов приобретател в страната.“ Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Александър Иванов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя предложението и предлага да се създадат параграфи 88, 89, 90 и 91 със следната редакция: „§ 88. В Закона за държавния служител в чл. 7, ал. 3 думите „на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или“ и „освен в случаите, предвидени в Закона за публичните предприятия“ се заличават и се създава изречение второ: „Държавен служител може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала, на държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и в органите на управление или контрол на дъщерните им дружества, за което получава възнаграждение. § 89. В Кодекса в чл. 107а., ал. 2 думите „на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или“ и „освен в случаите, предвидени в Закона за публичните предприятия“ се заличават и се създава изречение второ: „Служителят може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала, на държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и в органите на управление или контрол на дъщерните им дружества, за което получава възнаграждение.“ § 90.

§ 91. (1) Отпечатаните до датата на влизане в сила на този закон удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, могат да се използват от организаторите и без да отговарят на изискването по чл. 10б, т. 1 от Закона за хазарта, до изчерпване на количествата им.

издадено решение за предсрочно прекратяване на лиценз от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите до 31 декември 2020 г., не дължи годишна вноска за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 г. г. (2) Алинея 1 не се прилага, когато: 1. са налице обстоятелства по чл. 35, ал. 2 от Закона за хазарта, или; 2. до издаване на решение за предсрочно прекратяване на лиценз от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите лицето оттегли искането си.“ Предложение на народния представител Спас Панчев за създаване на нов

„14. Договори за кредит под формата на овърдрафт с едномесечен срок на погасяване, или договори за кредит, сключени с финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, които отговарят на изискванията за овърдрафт с едномесечен срок на погасяване и са усвоени с платежен Разходите по ал. 3, т. 1 по договор за кредит, отпуснат от финансова институция по чл. 3 от Закона за кредитните институции, не могат да бъдат по-големи от двукратния размер на главницата, като при изпълнение на това условие, те не се считат за прекомерни по смисъла на чл. 143, ал. 2, т. 5 от Закона за защита на потребителите и накърняващи добрите нрави съгласно чл. 26 от Закона за задълженията и договорите.“ Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 86, който става § 94 и предлага следната редакция: „§ 94. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г. с изключение на: 1. Параграф 17,

Господин Стойнев, господин Недялков имат изказвания – заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Изказването ми е по чл. 86. Призовавам госпожа Менда Стоянова да излезе на трибуната и да обясни защо е направено това предложение, че държавните служители могат да участват като представители на държавата или общината в органите на управление Наистина всички си задаваме въпроси откъде дойде именно този текст. Госпожа Менда Стоянова е вносител на текста и призовавам тя да излезе на трибуната и да обясни каква е причината, още повече че, когато гласувахме Закона за държавните общински предприятия, държавните служителя нямат място в управлението на тези предприятия. Изведнъж Вие им давате правото да получат на всичкото отгоре и възнаграждение. Ако искате тези предприятия да бъдат наистина печеливши и да спрат да се източват, както го правите и в държавата, и в общините, то тогава трябва да има наистина професионалисти, които да управляват тези предприятия, избрани чрез конкурс, така че тези предприятия наистина на конкурентен принцип да се съревновават с частните предприятия. Само че Вие не че не го правите това, а още повече вкарвате и текст, който гласи, те да получават и възнаграждения. Госпожо Стоянова, излезте на трибуната и обяснете защо е вкаран този текст! Няма човек в тази зала, който да не знае каква е причината.

от ГЕРБ.) Не, нарочно го повтарям, за да разберете, че някой друг Ви казва какво да внасяте, какво да гласувате и как да гласувате. Ако госпожа Стоянова не излезе на трибуната и не даде адекватен отговор на това, което ще гласувате след малко, означава, че Вие просто сте един печат, че Вие не мислите какво точно се случва – без да Ви обиждам, казвам го наистина с притеснение. Призовавам госпожа Менда Стоянова да излезе и да обясни откъде дойде този текст? Защо го подлагаме на гласуване? Защо Вие ще го подкрепите? Благодаря Ви.

Уважаеми господин Стойнев, Вие казахте във Вашето изказване, че ние винаги сме настоявали държавните предприятия да се управляват от професионалисти, защото те имат сериозен потенциал за печалби и за пълнене на държавния бюджет. Само че тук целите ни се разминават. На ГЕРБ целта им не е да има професионалисти, които да вдигат държавните предприятия, а да има партийни калинки, които да получават по две заплати. Това е цялата работа. Искам да се възползвам от това, че призовахте госпожа Стоянова тук да отговори на Вашите въпроси. И аз искам да прибавя един въпрос: госпожо Стоянова,

която да направи подбора и да излъчи най-достойния кандидат. Изпадаме в хипотеза, ако примерно главният секретар на Министерството се кандидатира за член на Съвета на директорите, а пък изборната Комисия се състои от негови подчинени, дали ще го изберат този кандидат?! Естествено, че ще го изберат. Само че това нарушава абсолютно всички принципи на честност, прозрачност, изобщо пък да не говорим за някакъв ценз, професионален опит и потенциал тези предприятия наистина да се управляват така, както трябва да се управляват и така, както ние винаги сме искали, настоявали и предлагали. Благодаря, господин Проданов. Втора реплика – господин Свиленски, заповядайте. Молбата ми е репликата да бъде към господин Стойнев. Не към госпожа Стоянова. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Стойнев, явно госпожа Стоянова няма да Ви каже кой пише Закона, но кажете и Вие, ако знаете, защото все пак е интересно и за народните представители, а предполагам и за медиите, и за българските граждани. Но проблемът не е само в това, господин Стойнев, проблемът е, че тук за няколко дни се прокарват няколко закона. Едната поправка е тази, в която държавните служители, участващи в бордовете – нали в бордовете, госпожо Стоянова Стоянова – да получават заплати. Вчера в Транспортната комисия пък гледахме друг Закон за железопътния транспорт, където в Преходни и заключителни разпоредби се променя Законът за публичните предприятия, в който Закон се казва, че и главните секретари ще могат да участват. Тоест сега главните секретари ще получават ли заплата, или няма да получават от бордовете, в които участват и в които знаем какви бонуси се получават? По Закона за публичните ще получават и главните секретари. И въпросът, който го зададе господин Проданов. Главният секретар, като се яви на конкурс, в който членове на Комисията са директорът на Правна дирекция, директорът на Финансова дирекция и директорът на Човешки ресурси, този кандидат според Вас колко точки ще получи и няма ли той да е единственият, който ще спечели конкурса? Вие усещате ли се какви работи правите в законодателството – Закон за публични финанси, Закон за държавен служител, Закон за публичните предприятия? Отвсякъде атакувате да може тези служители там, назначени партийно, и не знам какви, да получават още по няколкостотин хиляди.

Благодаря, господин Свиленски. Трета реплика ще има ли? Господин Стойнев, заповядайте за дуплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Наистина ми е болно, че когато има една такава добра инициатива, която беше в Закона за публичните предприятия – държавните и общинските предприятия да се откъснат от политиците, да могат да работят на пазара, е принципно, Вие правите точно обратното. На всичкото отгоре им давате и заплати, за да е ясно, че всеки, който е от ГЕРБ, всеки, който е на държавна работа, освен че работи, ще има и допълнително възнаграждение за сметка на българските граждани. Ето това, уважаеми дами и господа, е законодателството на ГЕРБ. Ето това е законодателството на госпожа Менда Стоянова, която въпреки всичките пазарни механизми, които има, Вие налагате едни остарели начини на работа в тези предприятия, единствено и само да бъдат източвани. Изводът какъв е?! Трябва да си от ГЕРБ, трябва да си на държавна работа и трябва да получаваш едно допълнително възнаграждение в държавно и общинско предприятие. Благодаря Ви. Благодаря, господин Стойнев. Господин Недялков, заповядайте за изказване. Господин Недялков е последният заявил изказване до момента.

за да спестя така ценното Ви време. Аз ще кажа, че отново правите законодателство, което не е догледано законодателство и ако наложите текстовете на промените върху двата закона – § 88 по Закона за държавния служител, § 89 е върху Кодекса на труда. В едните става дума за държавните служители, в другите става дума за обикновените служители да ги наречем. Правите аналогични промени и ги правите така. Взимам пример с държавния служител, че то и за служителя е едно и също. Държавният служител няма да получава възнаграждение, ако участва в органите на управлението на юридически лица, създадени по закон, и така нататък, и така нататък. В същото време се създава второ изречение, в което се дава право той да получава възнаграждение при търговски дружества. Аз мисля, че търговските дружества са част от юридическите лица, създадени по закон. Търговските дружества са направени по Търговския закон, създадени са по закон. Това е. И с второто изречение, изведнъж – само тези, в които има какво да се взима. В другите дружества, създадени по закон, като обединенията на общините, като обединенията, хоризонтални структури в България – те там няма да получават средства. Ще получават само когато са в търговски дружества. И това именно показва каква е целта на Закона. Наскоро слушах мнение, че наистина те за своя труд трябва да получават възнаграждения, щом участват в управлението на дружествата. Но не така мислеше правителството на Бойко Борисов, когато отмени това положение преди години. Това забравихме да кажем. Именно първото правителство на Бойко Борисов внесе тези изменения, с които това беше обновено – държавните служители и държавните чиновници, служителите, да не получават възнаграждение.

Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване текста на вносителя на § 81, който става §

редакцията на § 85, който става § 87 по Доклада на Комисията, създаването на нови параграфи 88, 89, 90 и 91 със съответната редакция,

против 34, въздържали се 3. Предложението е прието, а с това и Законът за данъка върху добавената стойност на второ четене. Съобщения за парламентарен контрол на 20 ноември 2020 г., петък, след приключване на законодателната част на заседанието: 1. Заместник министър-председателят Томислав Дончев ще отговори на едно питане от представители Димитър Данчев и Иван Валентинов Иванов. 2. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова ще отговори на чeтири въпроса от народните представители Джевдет Чакъров; Христо Проданов – два въпроса, и Теодора Халачева. 3. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на три въпроса от народните представители Валери Жаблянов, Красимир Янков, Николай Иванов, Димитър Стоянов, Георги Андреев, Лало Кирилов Чавдар Велинов; Антон Кутев и Жельо Бойчев; и Кристиан Вигенин; и на едно питане от народния представител Александър Паунов. 4. Министърът на икономиката Лъчезар Борисов ще отговори на три въпроса от народните представители Румен Гечев; Жельо Бойчев; и Надя Клисурска-Жекова. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на едно питане от народните представители Николай Иванов и Васил Антонов. 6. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на един въпрос от народния представител Никола Динков. 7. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на два въпроса от народните представители Любомир Бонев и Никола Динков; и Любомир Бонев и на две питания от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев; и Павел Шопов. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще отговори на пет въпроса от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев – на два въпроса; Манол Генов; Веска Ненчева и Георги Йорданов; Красимир Янков, Николай Иванов, Лало Кирилов, Валери Жаблянов, Димитър Стоянов, Георги Андреев и Чавдар Велинов. 9. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народния представител Теодора Халачева. На основание чл. 96, ал. на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на един въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; - министърът на правосъдието Десислава Ахладова – на едно питане от народния представител Крум Зарков; министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на три въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков, Георги Йорданов и Виолета Желева; Кристина Сидорова; и Георги Гьоков. Поради отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Емил Димитров. за днешното заседание. Утре, редовно пленарно заседание – 20 ноември, от 9,00 часа. Закривам заседанието.